Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam nadaljevanje 25. seje Državnega zbora. Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: Igor Zorčič od 9.30 do 11. ure, Nik Prebil, Lidija Divjak Mirnik, Karmen Furman, Elena Zavadlav Ušaj, Aleksander Reberšek, Andrej Černigoj, Tadeja Šuštar Zalar od 18. ure dalje, Franc Rosec, Nada Brinovšek, Iva Dimic od 15. ure dalje, Bojana Muršič, Matjaž Han, Monika Gregorčič od 14. ure Aljaž Kovačič, Ivan Hršak od 11. ure dalje in Branko Simonovič od 15. ure dalje. Vse prisotne lepo pozdravljam!

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina petih poslank in poslancev s prvopodpisanim Markom Bandellijem. Predlog zakona je na 32. seji 9. 9. 2021 obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide kot matično delovno telo. Ker po končani razpravi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke, Dušan Šiško, izvolite. lepa. Dobro jutro vsem skupaj! Republika Slovenija s kar 21 prazniki prednjači pred ostalimi državami članicami Evropske unije. 11. november oziroma martinovo, ki je vsem poznano kot ljudski praznik, ko se mošt spremeni v vino, naj bi se obeležilo še kot državni praznik, ki ne bi bil dela prost dan. Pobuda ni nova, kajti v Državnem zboru je bila obravnavana 30 let nazaj. Do kolapsa gospodarstva ne bi prišlo, saj ne bi bilo dodatnega izpada delovnih ur oziroma povečanja obveznosti za delodajalce. Moti pa nas, da se povzdiguje samo pijača, na hrano pa se pozablja, saj je Slovenija evropska gastronomska regija leta 2021. To leto nam ob zdravstvenih izzivih prinaša tudi priložnost, da skupaj povzdignemo gastronomijo še na višjo raven. V Sloveniji imamo razne kulinarične festivale, prireditve, morebiti pa bi lahko razmislili še o prazniku kulinarike, ker opažamo, da smo Slovenci pravi gurmani. Sramotno se nam zdi tudi, da na seznamu nesnovne kulturne dediščine ni ljudskega običaja kolin oziroma fureža, ki je družinski praznik, ki zajema celo družino, sosede, sorodnike. Slovenski nacionalni stranki smo zaradi tega podali pobudo, da se na seznam registriranih enot nesnovne dediščine dodajo koline, ki imajo v našem prostoru že dolgo tradicijo. Žalosti nas, da naš predlog za določitev novega praznika, dan prvega spopada z okupatorjem na slovenskih tleh, ki bi ga praznovali 13. maja in tudi ne bi bil dela prost dan, ni dobil zadostne podpore v Državnem zboru. Gledano pod črto je predlog zakona zelo všečen, pa vendarle se Slovenke in Slovenci znamo veseliti ob dobri jedači in pijači tudi brez državnega praznika.

Hvala, podpredsednik. Spoštovane kolegice, kolegi! Z državnimi prazniki se spominjamo ključnih zgodovinskih dogodkov v zgodovini slovenskega naroda, ki so pomembno prispevali k oblikovanju naše nacionalne identitete in doprinesli k ustanovitvi samostojne države. Prazniki so odraz splošnega družbenega soglasja, saj nas združujejo in utrjujejo našo skupno pripadnost narodu in državi. V tokratni noveli Zakona o praznikih in dela prostih dnevih predlagatelj predlaga martinovo kot nov državni praznik, ki ne bi bil dela prost dan. S praznovanjem 11. novembra naj bi se tako simbolno združilo in izkazalo priznanje vsem vinogradnikom, vinarjem ter ljubiteljem vina. Poleg tega naj bi se z državnim praznovanjem tega ljudskega praznika počastilo vinarstvo kot del slovenske tradicije in identitete naroda. V Sloveniji imamo že dolgoletno tradicijo praznovanja martinovanja, ki se praznuje v skladu z ljudskimi šegami in navadami v vinorodnih deželah. Praznovanje dneva, ko se mošt spreminja v vino, je pri nas zagotovo eden izmed najbolj priljubljenih praznikov, ki ga praznuje veliko število ljudi. Nekatere slovenske občine v vinorodnih deželah pa so ta dan že razglasile za občinski praznik in vsako leto priredijo množične prireditve, ki privabijo turiste iz domačih in tujih krajev. Predlog, da se martinovanje razglasi za državni praznik, ki bi bil dela prost dan, je vsekakor zanimiv in vreden razmisleka. Z njim bi zagotovo lahko povečali pomen slovenskega vinarstva in gastronomije, ki temelji na lokalno pridelani hrani in kmetijskih pridelkih. Spodbudili bi tudi dodatek v turistični razvoj posameznih vinorodnih okolišev in pospešili promocijo slovenskih vin doma in po svetu. Po drugi strani pa so na mestu tudi strokovni pomisleki glede primernosti predloga, da se martinovo razglasi za državni praznik, ki je v prvi vrsti ljudski praznik in se praznuje po lokalnih šegah in navadah. državnimi prazniki namreč obeležujemo predvsem pomembne zgodovinske dogodke, ki so bili ključni pri oblikovanju slovenske identitete in so privedli do oblikovanja ne nazadnje tudi samostojne države. Socialni demokrati smo prepričani, da se bo ne glede na to, ali bo Državni zbor razglasil martinovanje za državni praznik, ta ljudski praznik še naprej množično praznoval, predvsem v vinorodnih okoliših in deželah.

Hvala lepa za besedo. Dobro jutro, spoštovane kolegice in kolegi! Pred nami je sprememba Zakona o praznikih in dela prostih dnevih, s katero se predlaga, da praznik svetega Martina 11. novembra uradno zabeležimo kot državni praznik. Praznik, ki ni dela prost dan. Vprašanje Levice pri odločanju o tem, ali je smiselno ali koristno, vselej ostaja enako. Kaj bi to prineslo ljudem, ne politikom? Kaj bi s tem naredili za delavsko večino, delavce in njihove družine? Je delavcu pomembna protokolarna funkcija praznika in priložnost za fototermin lokalnega funkcionarja ali je zanj ključnega pomena, da je na dan praznika prost, da si lahko odpočije in čas preživi na način, kot ga sam želi? Kaj nam bo praznik vina, če ga lahko pijejo samo nekateri? Ideja pravičnega dela, ki jo zagovarjamo v Levici, je seveda širša. Naslednji korak v evoluciji boja za delavske pravice, ki je v preteklosti že izboril osemurni delavnik in prost vikend, je jasen – krajši delovni čas, manj delovnih dni in manj dela za višje plačilo. Tehnološki napredek in robotizacija delovnih procesov prinašata večjo produktivnost in bi morala od delavca terjati manj dela. Krajši delovni teden, več dela prostih dni in več prostega časa za samo aktualizacijo je zato edina možna, za delavce pravična sprememba, vse ostalo je larifari in politični piar. V Levici zato podpiramo idejo o novih državnih praznikih, če so ti tudi dela prosti dnevi. Pričujoči predlog tega pogoja ne izpolnjuje, zato ga ne podpiramo. Poleg tega, da zakon nič ne prinaša veliki večini prebivalstva in da je tematika praznika popolnoma arbitrarna – zlahka bi praznovali tudi karkoli drugega, morda bolj ali manj pomembnega – gre v osnovi za še en rimokatoliški praznik, četrti, po božiču, Marijinem vnebovzetju, veliki noči in binkoštni nedelji. V Sloveniji imamo skoraj 60 registriranih verskih skupnosti in tisoče ljudi, ki ne pripadajo nobeni. Tako da je z vidika ustavne zahteve po ločenosti cerkve in države in z vidika prevladujočega vpliva ene verske skupnosti tak predlog sporen. Državnega praznika svetega Martina, kjer bodo politiki pili zastonj vino, ostali pa bodo morali delati, v Levici ne podpiramo. lepa. Stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati bo predstavila Tadeja Šuštar Zalar. Hvala za besedo. Danes obravnavamo predlog spremembe Zakona o praznikih in dela prostih dnevih. Stranka SAB je predlagala nov državni praznik, in sicer god svetega Martina 11. novembra. Državni praznik martinovo ne obstaja v nobeni evropski državi. V Sloveniji že imamo nekaj državnih praznikov, ki jih druge evropske države ne praznujejo, po drugi strani pa ne obeležujemo praznikov, ki jih poznajo številne evropske države, na primer sveti trije kralji 6. januarja, spomladanski binkoštni ponedeljek, praznik svetega rešnjega telesa in krvi. Zanimivo je, da se je za državni praznik, ki temelji na krščanskih koreninah, zavzela ravno stranka,

in da govornika ne motite, ko on govori. Hvala lepa. Tadeja, izvolite. **TADEJA ŠUŠTAR ZALAR (PS NSi):** Pobudo za uvedbo državnega praznika martinovo so v letošnjem maju ponovno oživeli v Društvu evropski red vitezov vina, ki se je obrnilo tudi na našo poslansko skupino. Svoj predlog so utemeljili z argumenti, da je martinovanje prepoznaven element identitete slovenskega naroda. Za leto 2021 je Slovenija pridobila naziv evropska gastronomska regija. Menijo, da bi razglasitev 11. novembra letos za državni praznik obogatila državni program, ki ga Slovenija pripravlja v verigi dogodkov gastronomske regije. Martinova pojedina je po njihovem mnenju dragulj v mozaiku slovenske gastronomije, brez vina ni gastronomije. To utemeljujejo s stališčem Unesca, ki je leta 2010 kot nematerialno kulturno dediščino človeštva zaščitil francoski obed. Bistveni element v zaščitenem obedu je harmonija med jedmi in vini. Sloveniji je svetemu Martinu posvečenih 121 cerkva, kar pomeni, da je sveti Martin v Sloveniji prepoznan kot svetnik, ki je močno povezan z našo kulturo in tradicijo. Kljub temu pa v Novi Sloveniji – krščanskih demokratih menimo, da morajo biti odločitve o novih državnih praznikih zelo dobro pretehtane. Državnih praznikov po naravi stvari ne more biti veliko, če želimo, da ohranijo svoje bistvo. S preobilico praznikov namreč zvodeni poseben pomen dneva, ki mu ga s statusom državnega praznika pripišemo. Zato smo na matičnem delovnem telesu glasovali proti spremembi zakona. Hvala.

Spoštovani gospod poslanec, to ni postopkovni predlog. Postopkovni predlog se nanaša na vodenje seje in jaz sem vas opozoril, ker ste kršili tretji odstavek 75. člena Poslovnika. Tako. Hvala lepa. Zdaj pa imate besedo, da predstavite stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. Izvolite. Hvala, predsedujoči, za besedo. Spoštovani! Martinovo je priljubljen ljudski praznik in prepoznaven element identitete slovenskega naroda. Takrat se namreč po končanih trgatvah v vinskih kleteh mošt že spreminja v vino. Izvor tega za Slovence pomembnega dogodka sega že v predkrščansko obdobje. V Poslanski skupini SAB smo vložili predlog zakona, ki je predlagal, da bi obeležili 11. november kot praznik vina in kulinarike – martinovo, ki naj bi bil dela prost dan. Martinovo pri nas imenujemo tudi Martinov dan, sveti Martin, martinje, sumarčica, šmarčica – od tod glagol šmarčevati, gostiti se na martinovo – jesenski pust, saj se ob hrani in pijači sklene jesensko kmečko delo. Martinovanje je bilo od srednjega veka dalje povezano tudi z Martinovimi sejmi, saj so na ta dan služabnikom in delavcem izplačevali mezde. Do konca druge svetovne vojne in vse do 70. let prejšnjega stoletja je bilo značilno praznovanje po vaseh. Povezano je bilo z veseljem ob koncu letine, koncem sezonskega dela in pastirskim praznovanjem drugod po Evropi, pa še z nekaterimi drugimi šegami in opravili. Od konca 70. let se je martinovanje razvilo v značilno praznovanje mladega vina, vina in vinske kulture nasploh. Zgodovinski vidik pa ni edini, ki ponuja argumente za obeležitev tradicije tudi kot državni praznik.

Slednje je izjemnega pomena za promocijo nacionalne kulinarike in gastronomije. Spodbuja trajnostni gastronomski turizem, lokalno samooskrbo, poudarja pomen prehrane za zdravje ter zagotavlja podporo malim in srednjim podjetjem. Slovenija je klasična evropska vinorodna dežela, njena posebnost pa je v razdrobljenosti vinogradniške posesti. V Sloveniji vino pridelujemo v devetih vinorodnih okoliših, ki so združeni v tri vinorodne dežele. Pridelek vina je med 800 tisoč in 900 tisoč hektolitri letno. Med 48 gojenimi sortami vinske trte prevladujejo bele sorte vinske trte same. Slovenija sodi med države, v katerih se vinska trta goji na večjem odstotku kmetijske površine kot v preostalih državah članicah Evropske unije. Pri nas je namreč kar 3,4 % vseh kmetijskih zemljišč v uporabi namenjenih za pridelavo grozdja. Čeprav predlog zakona na matičnem delovnem telesu ni dobil zadostne podpore za nadaljnjo obravnavo, naj zaključim tako, da je po mnenju stranke SAB zamujena priložnost za ponovni zagon gostinstva in turizma na splošno. Veliko občin se je že veselilo tega dne, saj ga imajo razglašenega kot občinski praznik. Leta 2021 Slovenija nosi naziv evropska gastronomska regija in bi lahko z državnim praznikom, ne dela prostim dnem, seveda, dodatno potrdila ugled in pozicijo na mednarodnem zemljevidu gastronomskih mojstrov, kulinaričnih odličij in že svetovno priznanih vinogradnikov in vinarjev. Zahvaljujemo se predvsem evropskemu redu vitezov vina za pobudo v upanju, da se bo lahko v bodoče ponovila pobuda in bo uspešno prestala podporo Državnega zbora. Pravijo, da gre v tretje boljše. Hvala.

Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Kolegice in kolegi! Slovenija je kulturno izredno raznolika država, od narečij do navad, običajev in tudi jedi. Kar velja za tradicijo v eni vasi, morda ne velja tudi za sosednjo vas. A vendar nas združuje skupna tradicija, ki je bila izražena skozi zgodovino in nas spremlja že stoletja. Prazniki, kot so martinovo, štefanovo, pa tudi nekateri drugi krščanski prazniki, imajo svoje temelje že v predkrščanskem obdobju. Za naše davne prednike, ki so se naselili na tem območju, je bila značilna globoka povezanost z naravo prek obdelovanja zemlje. Še danes tako predvsem tisti, ki živijo na vaseh in obdelujejo zemljo, praznujejo te prastare praznike. Danes so seveda ta praznovanja v popolnoma drugačni obliki, ki pa na dogodke privabi množice radovednežev. Turistični potencial naše dežele je neverjeten. Če smo v preteklosti dali poudarek predvsem na lepote naših krajev, se v zadnjih letih prebuja tudi bolj kulturna in gastronomska lepota. Praznovanja, kot je kurentovanje na Ptuju, vsako leto privabijo trume turistov, ki so navdušeni nad paleto predstav. Štefanovo vsako leto v določenih krajih ponudi povorke s konji in predstavitvami obrti. Martinovo, kot je izpostavil predlagatelj, pa izrazi našo bogato gastronomsko tradicijo. Poslanski skupini Desus se strinjamo, da je potencial na tem področju velik. Ljudi v zadnjih letih privabijo razburljive ponudbe hrane in pijače. Oljčno olje, sečoveljska sol, vina, sladice in jedi, to je vse del naše kulture in prav je, da jo predstavimo svojim obiskovalcem, pa tudi mlajšim generacijam, ki so marsikje izgubile stik s preteklostjo. V Poslanski skupini Desus tako pozdravljamo, da se tudi na nivoju države izpostavi našo bogato kulinarično ponudbo. Praznik martinovo, ki ima v Sloveniji že globoko tradicijo, bi tako z opredelitvijo kot državni praznik dobil nov pomen in nov zagon. Kljub temu da predlog ni bil sprejet na delovnem telesu, moramo vsi skupaj izkoristiti njegov potencial. Marsikateri praznik je res namenjen promociji ožjega dela ljudi, vendar v Poslanski skupini Desus menimo, da tu res ne rabimo ločevati. V vseh občinah, krajih in vaseh, ki praznujejo tradicionalne praznike, nikoli ne zavrnejo obiskovalcev, domačih ali iz drugih krajev. Šele na takšnih dogodkih se dejansko vidi gostoljubnost preprostega slovenskega prebivalstva. Hvala. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev bo predstavil Jurij Lep. Izvolite. Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovani minister, državni sekretar, kolegice in kolegi, lep dober dan! Namen predlagane novele, ki jo imamo danes na poslanskih klopeh, je obeležiti 11. november, torej martinovo, kot državni praznik, ki ne bi bil dela prost dan. Z danim predlogom naj bi se simbolno združilo in počastilo vse vinogradnike, vinarje in ljubitelje vina. Ob tem predlagatelj izpostavlja možnost povezave novopredlaganega praznika z občinskimi prazniki, ki so jih nekatere slovenske občine razglasile na ta dan, ter s tem povezane možnosti dodatnega turističnega razvoja posameznih vinorodnih okolišev. Sprašujemo se, ali je tovrstni praznik po vsebini glede na preostale državne praznike, ki jih sicer obeležujemo v Sloveniji, primeren za urejanje v zakonski materiji na državni ravni. Hkrati izražamo pomisleke glede možnega razvrednotenja osnovnega namena in cilja Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, če bi se še dodatno povečalo število zakonsko opredeljenih prazničnih dni, ki niso dela prosti. Omenjeni dan, martinovo, bi bilo čisto mogoče obeleževati tradicionalno vsako leto tudi na podlagi drugačnega načina izvedbe. Cilj zakona, ki ureja praznike, je namreč določitev prazničnih in dela prostih dni, ki imajo splošen pomen ali pomen za vse ali večino državljanov, zato mora ureditev praznikov in dela prostih dni vsekakor ustrezati dejanskemu odnosu naših državljanov glede pomembnosti določenih datumov, ki jim je treba dati posebno obeležje. Omenjeni predlog bi služil zgolj promociji ozkega kroga ljudi, ne bi pa vplival na višjo kvaliteto življenja ljudi, kar bi moral biti njegov osnovni namen. Zakon o praznikih in dela prostih dnevih sicer trenutno določa 15 dela prostih dni, pri čemer je ureditev v Sloveniji po številu dela prostih dni primerljiva z ureditvami v drugih evropskih državah, in sicer se nahaja v zgornjem delu, kjer se število dela prostih prazničnih dni giblje od 10 do 15. Dodatno pa zakon določa še šest praznikov, ki niso dela prosti dnevi. Od leta 2005 se je tako spremenila sistematika omenjenega zakona z določitvijo prazničnih dni, ki niso dela prosti dnevi. Zato pri tem izpostavljamo, da se s povečanjem števila praznikov, ki niso dela prosti dnevi, ne sledi več temeljnemu namenu zakona ter jasni in primerljivi določitvi prazničnih dela prostih dni v državi. Zato bi bilo smiselno razmisliti o prihodnji ločitvi vsebin. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev se sicer strinjamo, da gre pri predlaganem obeležju 11. novembra za tradicionalno obeleževanje vinskega praznika, ki ima velik pomen za promocijo nacionalne kulinarike in gastronomije, krepi trajnostni gastronomski turizem in prispeva k spodbujanju lokalne samooskrbe, a hkrati predlagani novi praznični dan, to je martinovo, po naši oceni predstavlja odmik od vsebine preostalih praznikov, ki so večinoma verske narave ali pa so vezani na državnost posamezne države in se jim tako v Republiki Sloveniji kot v državah Evropske unije trenutno namenja posebno obeleženje in se jih določa kot državne praznike. Poleg tega ponovno poudarjamo, da so nekatere slovenske občine, še posebej tiste iz vinorodnih okolišev, 11. november že razglasile za svoj občinski praznik. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je postopek obravnave predloga deklaracije končan.

Predloga zakonov je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. V zvezi s tema predlogoma zakonov je skupina 43 poslank in poslancev s prvopodpisanim dr. Matejem Tašnerjem Vatovcem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade Andreju Vizjaku, ministru za okolje

Spoštovani podpredsednik, spoštovani poslanke in poslanci, lepo pozdravljeni! Pred vami sta dva pomembna zakona s področja urejanja prostora in graditve, zakona, ki urejata neko razmerje med učinkovitimi posegi v prostor, tudi načrtovanjem teh posegov, samogradnjo, samoizvedbo, nadzorom nad le-to. Vpeti so številni deležniki, hkrati pa je to tudi zakonodaja, ki omejuje posege, ki niso sprejemljivi za slovensko krajino, za urbana področja. Skratka, razmerje med posegi in varovanjem prostora v Sloveniji je pomembno in zato smo s prenovo tako Zakona o urejanju prostora kot Gradbenega zakona želeli najti to točko ravnovesja, da omogočimo učinkovite posege, a hkrati kontrolirano poseganje v prostor, graditev, ki je skladna s strogimi okoljskimi, naravovarstvenimi pa tudi ostalimi standardi sodobne družbe.

temveč gre predvsem za potrebne spremembe v dveh smereh. Prvič. Tri leta od takrat, ko sta bila uveljavljena, je izvajanje obstoječe zakonodaje postreglo s kar nekaj argumenti oziroma pokazalo na nekaj slabosti teh rešitev in le-te odpravljamo s temi predpisi, po drugi strani pa želimo ob spoštovanju strogih okoljskih in naravovarstvenih standardov gradnjo narediti učinkovito, z manj birokratskimi zapleti in doseganje približno standardov nekega sodobnega razvitega sveta na tem področju. Zakaj sta nova zakona? Nova zakona sta zato, ker je bila pravzaprav popravljena kar cela kopica členov, in če bi šli z novelo, bi bila ta zelo zelo nepregledna. Posledično smo se tudi zaradi lažje obravnave odločili za dva povsem nova teksta. Zakonodaja je bila usklajevana z zelo širokim krogom, z nevladnimi organizacijami, Gospodarsko zbornico, Inženirsko zbornico, arhitekturno zbornico, z občinami, in v največji možni meri tudi usklajena. Naj uvodoma tudi podčrtam, da se morebiti izognemo razpravam v prihodnje, da smo z nevladnimi organizacijami dosegli dogovor glede stranske udeležbe v teh gradbenih postopkih, zlasti pri izdaji integralnega gradbenega dovoljenja, in da bomo koaliciji in tudi državnemu zboru širše predlagali amandmaje, kajti ta tekst nevladnim organizacijam ne priznava statusa stranske udeležbe v postopkih integralnega gradbenega dovoljenja. Vlada bo podprla amandmaje v smislu, da se jim ta status da, kar pomeni, da se s tem tudi odpravlja pravzaprav edini pomislek zoper ta zakon. zakon. Kaj so ključne rešitve? Morebiti zelo na hitro, zlasti na področju graditve jih bom nekaj naštel, približno 10. Prvič. Možnost gradnje objektov, ki ne potrebujejo presoje vplivov na okolje z dokončnim gradbenim dovoljenjem, se pravi, ko je odločba izvršljiva, je možno tudi graditi. Doslej je bilo možno graditi le na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. To pomeni bistveno prej. Vzpostavljena je zakonska osnova za tako imenovano eGraditev. Želimo, da se izdaja gradbenih dovoljenj odvija elektronsko, kar pomeni, da bo celoten potek vlog, pridobivanja dokumentacije, tudi spremljanja, v kateri fazi je gradnja, in ne nazadnje tudi sama izdaja gradbenega dovoljenja v povsem elektronski, digitalizirani obliki. To je pomemben korak, za to potrebujemo še kar nekaj časa, vendar je predvideno, da bo do konca leta 2024 to tudi popolnoma zaživelo. Poenostavljajo se rešitve glede začasnih objektov, zlasti skladišč. Pri gospodarskih subjektih je pogosto zaradi razvoja potreba po graditvi in je možno skladišče ob gospodarskih subjektih postaviti kot začasni objekt za dobo treh let in v tem času to tudi tudi ustrezno legalizirati. Precej poenostavitev predvidevamo pri pridobivanju uporabnega dovoljenja za enostanovanjske hiše. Možno bo pridobiti uporabno dovoljenje na podlagi gradbenega dovoljenja in izjave nadzornega organa, da je gradnja skladna s predpisi in z izdanim gradbenim dovoljenjem oziroma dokumentacijo. Precej poenostavitev je glede objektov daljšega obstoja. Premikamo letnico v 2005 in bo možno za vse objekte pred tem pridobiti to dovoljenje, ki v določeni meri nadomešča gradbeno dovoljenje. Občine bodo poslej izdajale mnenje o skladnosti gradnje s prostorskim izvedbenim aktom, kar bo bistveno poenostavilo pridobivanje gradbenega dovoljenja. Ne bo več konfliktov med uradniki upravnih enot, ki izdajajo gradbeno dovoljenje, in občinami glede skladnosti. To je pomemben korak, da bo možno v primerih, kadar gradnja ni sporna, kadar so nosilci urejanja prostora enotni in kadar ni pritožnikov s strani stranskih udeležencev, dobiti gradbeno dovoljenje v 30 dneh. Nadzor nad nezahtevnimi objekti bodo poslej lahko izvajale tudi občine oziroma občinski redarji. Pogosti so spori med ljudmi, ki se reflektirajo prek prijav in prek inšpekcijskih postopkov. Inšpektorji imajo polne roke dela tudi zaradi tega in prav je, da se za bolj enostavne stvari izvede nadzor tudi prek občinskih nadzornih služb. V primeru zahtevnejših inženirskih objektov bo možno fazno pridobivanje,

projekte za izvedbo ob začetku gradnje za vse faze gradnje, tudi za tiste faze, ki bodo na vrsti šele čez dve, tri leta. Potem uvajamo principe krožnega gospodarstva. Pri izkopih oziroma pri gradnjah se namreč pojavlja vrsta izkopov in ostalega, kar je možno ponovno uporabiti pri gradnji. To celoviteje urejamo s tem zakonom.

v polnem življenju, pa predvidevamo plačilo komunalnega prispevka tako kot sedaj pred pridobivanjem gradbenega dovoljenja. Še kar nekaj je rešitev, ki so nastavljene tako, da po eni strani podpiramo strokovnost, hkrati pa tudi učinkovitost pri gradnji. Samo še glede zakona o urejanju prostora. Vsi, ki imate kakorkoli stik z lokalnimi skupnostmi, veste, da so ti postopki enostavno predolgi. Zato jih skrajšujemo, nekatere faze postopkov odpravljamo in uvajamo tako imenovani projektni pristop. namreč, da se izdelovalci prostorskih izvedbenih aktov skupaj s pobudniki, torej z občinami in potencialnimi investitorji, projektno lotijo teh sprememb ali celo prostorskih izvedbenih aktov, to uskladijo z nosilci urejanja prostora, še preden gredo zadeve formalno v postopek, zaradi tega da je potem formalni postopek čim krajši in hkrati čim bolj učinkoviti, kajti v tej neformalni fazi se da veliko več uskladiti, vsi so nekoliko bolj odprti do iskanja rešitev, manj formalni in posledica je tudi, da sta dogovor in kompromis bližje. Spoštovani, menim, da smo naredili na ministrstvu in tudi sicer veliko delo. Gre za pomembno spremembo, ki ni reformna, je pa pomembna za učinkovito gradnjo, gradnjo, ki bo skladna z vsemi okoljskimi in tudi prostorskimi standardi, kar je ne nazadnje ključni cilj predlogov obeh zakonov. Hvala lepa. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavil Ljubo Žnidar. Izvolite. **LJUBO

Spoštovani podpredsednik, kolegice in kolegi! Gradbeni zakon in zakon o urejanju prostora sta v zelo tesni povezavi in sta soodvisna drug od drugega, zato oba zakona obravnavamo skupaj. Bistveni namen obeh zakonov je kot prvo, da se skrajša birokracija vseh postopkov, in kot drugo, da se uvede vse podatke in postopke v digitalno obliko, kar bo pospešilo vse procese v hitrejše reševanje. Če se spomnimo nazaj, pri vsakokratni novelaciji gradbenih in prostorskih zakonov zakonov je bilo na nek način v narekovajih rečeno, skrajšali bomo postopke, v resnici so se pa vedno podaljšali. Tokrat prehajamo v digitalno obliko, obvladovanje bo evidentneje in dejansko stvarno hitrejše, tako da jaz verjamem, da s tem zakonom bo pa dejansko ta zaveza, da se bodo postopki skrajšali, tudi uresničena. Z današnjim dnem, ko oba zakona prehajata v prvo branje, se zakona dajeta tudi v javno obravnavo. To je poziv vsem strokam s tega področja, da predlog proučijo in da podajo vse vse svoje strokovne sugestije za oba zakona. Vsa krovna stroka je tudi že v sami osnovi sodelovala pri pripravi predloga obeh zakonov, ki sta na mizi, tako kot so ZPAS, Inženirska zbornica, Gospodarska zbornica, obrtna zbornica, združenja občin, fakultet, inštitutov in ostalih. S prenovo oziroma novelacijo se nadgrajuje dosedanje že uveljavljene postopke. Na podlagi ugotovljenih pomanjkljivosti in napak se popravlja in dopolnjuje obstoječe normativne rešitve, tako da bo omogočeno hitrejše reševanje in učinkovitejše izvajanje postopka v zvezi z gradnjo pri enakem zagotavljanju varovanja vseh javnih interesov ter upravne varnosti vseh udeležencev pri graditvi. Naj povzamem izboljšave. Verjamem, da se bodo danes te večkrat ponovile, ker je kar nekaj izboljšav, ki bodo postopke korenito pospešile. Možnost pridobitve gradbenega dovoljenja po skrajšanem ugotovitvenem postopku v roku 30 dni v skladu z Zakonom o upravnem postopku ter njegova obravnava prek državnega portala eProstor ter eGraditev.

Vzpostaviti je potrebno tudi pravno podlago za poslovanje v elektronski obliki. Izdajo gradbenega dovoljenja, da bo res možna v roku 30 dni, omogoča tudi dejstvo, da upravna enota ne bo več preverjala vsebinske skladnosti s prostorskim aktom, temveč bo sedaj ta pristojnost prenesena prenesena na občino, ki je sama izdelovalec in pripravljavec tega prostorskega akta. V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja bodo občine izdajale en dokument, ki združuje vsebino, lokacijsko informacijo ter potrdilo o namenski rabi. Zakon ponovno omogoča, da investitor na lastno odgovornost začne z gradnjo že po dokončnosti gradbenega dovoljenja, kadar gre za objekte, ki niso vezani na vplive na okolje.

eno leto šolali s to tehniko. In seveda, ta tehnika je hitrejša in tudi tu jo bo moč uporabiti. Podjetniki bodo lahko začasno, tudi do tri leta, postavili na svojem dvorišču skladišča poleg obstoječih objektov ter po potrebi vzporedno pridobivali gradbeno dovoljenje za tak objekt. Uvaja se manjšo rekonstrukcijo, kar premošča vrzel med vzdrževalnimi deli in rekonstrukcijo. Če navedem primer, menjava oken ali pa menjava strešne konstrukcije, eno je vzdrževalno delo, drugo je pa dejansko rekonstrukcija. Tako da sedaj je ta ločljivost jasna in ločena. Odmera komunalnega prispevka se izvede po pridobitvi gradbenega dovoljenja, to se pravi pred pričetkom gradnje. Ta določba se ne uporablja takoj, ampak po vzpostavitvi elektronskega poslovanja. Takrat ko bo vzpostavljeno elektronsko poslovanje, bo možen eksakten in dosleden nadzor nad prijavo pričetka del, kar je tudi rok za poplačilo komunalnega prispevka. Tukaj je nekaj pomislekov določenih občin v samem postopku. V javni razgrnitvi bodo občine podale svoje sugestije,

in Združenja mestnih občin že imamo, ampak vseeno še vedno tečejo dogovori in tudi občine bodo podale še nadaljnje sugestije ob podanih obrazložitvah in odgovorih obema združenjema. Inšpekcijski nadzor nad nezahtevnimi objekti lahko izvajajo tudi občinske inšpekcije. Kot novost se pod določenimi pogoji ponuja možnost uporabe materialov in proizvodov, ki so že bili v uporabi, s čimer se sledi načelom trajnostnega in krožnostnega gospodarstva. Seveda gre za racionalno uporabo gradbenih materialov, da jih ne zavržemo. Omogoča se pridobivanje uporabnega dovoljenja za enostanovanjske hiše na lažji in cenejši način. Za objekte, zgrajene do 1. 6. 2018, se določa manjši obseg prilog in z gradbenim dovoljenjem, kar je osnova. Ohranjajo ter deloma se dopolnjujejo določbe, ki se nanašajo na legalizacijo, in sicer tako, da se omogoči legalizacija tudi za dele objekta. Hkrati je jasno določeno, da mora biti nelegalni objekt dokončan, da je mogoče izdati odločbo o legalizaciji, ki se šteje za uporabno dovoljenje. Omogoča se lažje pridobivanje dovoljenja za obstoječi objekt daljšega obstoja, to je mišljeno za tiste objekte, ki so bili zgrajeni pred 1. 1. 2005. 2005. Vzporedno mora biti seveda vzpostavljena pravna fikcija izdanega uporabnega dovoljenja za enostanovanjske stavbe,

Za primere, ko je treba zaradi naravne in druge nesreče poškodovani objekt čim prej sanirati, pa se uvaja možnost vzpostavitve v prvotno stanje le na prijavi pričetka gradnje. Začasni objekti, med njimi postavljeni v primeru izrednih razmer, se lahko ravno tako postavijo na tak način. V primeru odstranitve objektov, ki se dotikajo ali so v oddaljenosti do enega metra od zasebnih objektov, se ponovno zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja. Vzpostavlja se obvezen pregled dokumentacije za izvedbo v primeru, ko je projekt izdelan na podlagi tako imenovane nepriporočene metode. Kaj je nepriporočena metoda? To se pravi, da je nek projekt zgrajen mimo nekih strokovno-tehničnih smernic. Tudi take objekte imamo in je prav, da se tudi ta možnost tu vzpostavi. Novost je določba, ki omogoča uvedbo postopka izdaje gradbenega dovoljenja brez priloženih dokazil o pravici graditi za infrastrukturne objekte. Govorim o velikih, dolgih linijskih objektih državnega pomena, ker gre za državno infrastrukturo, daljnovode, avtoceste in tako naprej, kjer je izjemno veliko število parcel, s tem tudi izjemno veliko lastnikov. Kar nekaj primerov slabe prakse iz preteklosti poznamo, recimo ko je ena parcela držala nek nek postopek pol leta ali celo več za objekt, ki je dolg, ne vem, 30 kilometrov. Upravni organi bodo v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja morali dosledno upoštevati mnenje pristojnih organov in organizacij, ki nastopajo kot mnenjedajalci v postopku, kar velja tudi za opravljanje skladnosti gradnje s prostorskimi akti, kjer je mnenjedajalec občina. Ustrezneje se ureja postopek prevlade javnih koristi, kjer ima Ministrstvo za okolje in prostor pristojnost, da izda gradbeno dovoljenje. Tudi tu so takšni izredni primeri in Ministrstvo za okolje in prostor ima to pristojnost. Na novo se v gradbenem zakonu ureja postopek v zvezi z odlogom izvršbe, s katerim se sledi odločbi Ustavnega sodišča, tako imenovana pravica do spoštovanja doma. Govorim o rušenju. Poznamo primer slabe prakse. Tudi ta zadeva je urejena na podlagi odločbe Ustavnega sodišča in vnesena v sam zakon. Sprosti se pravni promet z nepremičninami, ki nimajo uporabnega dovoljenja. V tem primeru se lahko pravni promet sprosti, vendar kupec vedoč in zavezujoč prevzame vse vedenje, kakšne so dejansko obveznosti iz tega naslova. Možnost odloga v zvezi z obratovanjem, čeprav nima gradbenega dovoljenja ali uporabnega dovoljenja. Tu gre predvsem za kakšne večje infrastrukturne projekte, daljnovod ali kak odsek avtoceste in tako naprej, tako da tudi tu se vzpostavlja ta možnost. Še nekaj o zakonu o urejanju prostora. Tu je cilj povezati lokalno, regionalno in državno raven na področju prostorskega načrtovanja, opremljanja stavbnih zemljišč in upravljanja z nepremičninami.

S predlaganim zakonom se najbolj korenito spreminjata združeni postopek državnega prostorskega načrtovanja in izdaja celovitega dovoljenja, ki vključuje gradbeno dovoljenje objektov s posebnimi vplivi na okolje. Zakon v veliki meri upošteva tudi podnebne spremembe, saj je načelo trajnostnega in urejenega prostora s tem dopolnjeno in je prostorske ureditve treba načrtovati na način, da so podnebno varne in nevtralne ter omogočajo zmanjšanje vplivov podnebnih sprememb. Predlagatelj je tudi mnenja, da bodo le standardni in povezljivi prostorski podatki podatki lahko bolj ustrezna podlaga za potrebe prostorske, zemljiške in davčne politike v Sloveniji, za spremljanje doseganja ciljev trajnostnega razvoja ter tudi omogočiti kakovostno in strokovno utemeljeno podporo pri odločanju v nadaljnjem prostorskem razvoju. S tem bo bolj jasen in pregleden sistem prostorskih aktov, urejena nadgradnja prostorskega strateškega načrtovanja na regionalnem nivoju ter tudi načrtovanju na morju, ki ga tudi imamo. Vzpostavitev projektnega vodenja pri državnem prostorskem načrtovanju z aktivnejšim sodelovanjem nosilcev urejanja prostora. Nadgradnja procesa priprave občinskega podrobnega načrta kot temeljnega prostorskega akta občine z namenom njegove učinkovitejše obravnave.

kar v večini primerov sploh ni potrebno. S tem pa se ti postopki samo podaljšujejo do same realizacije. Posodobitev ukrepov zemljiške politike z namenom boljše izkoriščenosti prostora, razvoja stavbnih zemljišč in gospodarjenja občin s stavbnimi zemljišči. Zakonodaja je prijazna in upoštevajoča do nevladnih organizacij. Pri vodenju projektov se sedanja absolutna pristojnost arhitektov porazdeli tudi na ostalo inženirsko stroko.

testno preverjale v sklopu posameznih nalog in izvajale na območjih izbranih občin in razvojnih regij. Za konec naj navedem še en sedanji primer slabe prakse. Arhitekti se s svojim delom na določenih projektih izogibajo območij določenih upravnih enot, ker so roki reševanja vlog nerazumno dolgi, s številnimi novimi in novimi zahtevki za dopolnitev. In to izključno z namenom, da upravna enota na resornem ministrstvu dokazuje in upravičuje svoje delo s številom upravnih postopkov, kar je seveda popolnoma nedopustno, ampak v praksi se to dogaja. Naj navedem konkretno. V Sloveniji imamo upravno enoto, kjer je povprečen čas od vloge do izdaje gradbenega dovoljenja kar 261 dni. Govorim o povprečju. To pomeni, da polovica postopkov traja še dlje. Cilj in želje gospodarstva, vseh poslovnih investitorjev, zasebnih investitorjev, fizičnih oseb in ne nazadnje tudi države, ki je največji investitor, je, da je gradbena zakonodaja prijazna, ne pa cokla v vsesplošnem hitrem razvoju. S tem bomo hitreje sprejemali prostorske akte in skrajšali čas pridobivanja gradbenih dovoljenj. Da o precejšnjih finančnih prihrankih niti ne govorimo. Slovenski demokratski stranki bomo oba predloga, gradbeni zakon in zakon o urejanju prostora, seveda podprli. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca bo predstavil Edvard Paulič. Izvolite. Predsedujoči, hvala za besedo. Gospod minister, kolegice in kolegi! Prostor je omejena dobrina in od nekdaj predstavlja naravno mesto, okoli katerega se je odvijal družbeni razvoj. Pogostokrat ravno pri gospodarjenju s prostorom trčijo na eni strani zasebni interesi ob javni interes na drugi strani. Kot moderna družba bi morali razumeti občutljivost in pomembnost javnega interesa, posebej ko gre za urejanje našega življenjskega okolja. Temelj kakršnekoli javne politike ravnanja z okoljem bi moralo biti razumevanje javne koristi in javnega interesa. Vsebino obeh pojmov konkretizira in zapolni prav zakonodajalec, zato je še kako pomembno, kakšne zakone sprejemamo na področju varovanja okolja in gradbene zakonodaje. Gradbeno-prostorska zakonodaja je prav zaradi zaščite javnega interesa izjemnega pomena. Oba zakona, ki ju danes obravnavamo, bi morala ne samo naslavljati temeljne problematike na področju graditve objektov in urejanja prostora, razdrobljeno ureditev in preglednejše urediti, dolgotrajne in komplicirane postopke narediti učinkovitejše, in še več, oba predloga zakona bi morala dosledno spoštovati tudi varstvo narave in okolja. Dejstvo, da predlog gradbenega zakona restriktivno spreminja prav določila glede stranskih udeležencev v postopku izdajanja gradbenega dovoljenja, ni v duhu zagotavljanja teh temeljnih vodil. Prav okoljevarstvene nevladne organizacije so tiste, ki so velikokrat branik javnega interesa in varstva naravnega okolja, Vlada pa jih z novim predlogom želi popolnoma omejiti v njihovem poslanstvu. Ni nepomembno poudariti, da ima stranski udeleženec v vsakem upravnem postopku vsebinsko pomembno vlogo, in s tem ko želi Vlada okoljevarstvene organizacije črtati iz kroga stranskih udeležencev, svojemu okolju ne delamo nobene koristi in dodane vrednosti. Potrebno je iskreno povedati, ta rešitev v zakonu je slaba. Glede na že prej omenjeno pomembnost javne koristi, bi v LMŠ radi opozorili še na eno ne dobro rešitev zakona o urejanju prostora. V novem 19. členu Vlada občutno krči pogoje, pod katerimi lahko ena javna korist prevlada nad drugo javno koristjo. Tako imenovani institut prevlade javne koristi po novem ne bo več pogojen s štirimi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni kumulativno, torej združno, pač pa je za uporabo tega instituta, kjer o javni koristi odloča Vlada, predviden zgolj in samo en pogoj, in to je, da je predvideni učinek javne koristi, ki prevlada, večji od škodljivih posledic za javno korist, ki je prevladala. To preprosto pomeni, da si Vlada z novim predlogom jemlje bistveno večjo diskrecijsko pravico odločati o tem, kdaj javna korist, recimo postavitve industrijskega obrata, prevlada nad javno koristjo varstva okolja. Glede na izkušnjo, ki smo jo imeli pri poskusu uveljavitve spornega predloga novele Zakona o vodah, v Poslanski skupini LMŠ dvomimo o dobronamernosti takšne spremembe. Dodane vrednosti po našem mnenju ne prinaša niti nova ureditev javnih arhitekturnih natečajev. Po novem ti namreč ne bodo več obvezni. Poslanski skupini LMŠ smo prepričani, da bomo na ta način izgubili enega izmed najbolj kvalitetnih, inovativnih in transparentnih načinov umeščanja javnih objektov v prostor. Tovrstni objekti, javni infrastrukturni natečaji so med drugim tudi priložnost za vse mlade neuveljavljene arhitekte in projektante. Najpomembneje pa je, da se z javnim infrastrukturnim natečajem prostor in umeščanje v prostor obravnavata celostno, kar je za kvaliteto bivanjskega okolja ključnega pomena. Gradbeni zakon prav tako uvaja spremembe glede udeležencev postopka izdaje integralnega gradbenega dovoljenja in njihovega pravnega varstva. In čeprav v LMŠ v grobem razumemo namero Vlade, da upravne postopke v integralnem postopku karseda poenostavi in pohitri, pri tem ne gre spregledati mnenja Upravnega sodišča. Po njihovem mnenju gre predlagana razbremenitev upravnih organov na račun sodnih organov, saj bi se pripad zadev na upravnem sodišču znatno povečal. Gre namreč za to, da je tudi v integralnem postopku, ki je kasneje predmet sodnega varstva, potrebna okoljska presoja nameravane gradnje, kar zadevo dela zahtevno tako v dejanskem kot v pravnem smislu. V tovrstnih postopkih največkrat trči veliko različnih interesov, zaradi česar je potrebno v okviru pravnega varstva izvesti tudi glavne obravnave, dokazovanje z izvedencem in podobno, kar vse vpliva na zahtevnost in dolgotrajnost sodnega postopka pred upravnim sodiščem. Opozorilo upravnega sodišča, da je rok za odločanjem v upravnem sporu prekratek, je po našem mnenju torej na mestu, zato še naš poziv vladnim predstavnikom, da naj vendarle prisluhnejo opozorilom in priporočilom strokovne javnosti. Oba, tako gradbeni kot zakon o urejanju prostora, v osnovi nista slaba, bi ju pa bilo potrebno popraviti in uskladiti vsaj v tistih delih, kjer vas, spoštovani gospod minister, na neživljenjske in strokovno neustrezne rešitve opozarja strokovna javnost. Govorim na primer o Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije, Skupnosti občin Slovenije, Združenju mestnih občin Slovenije in o Upravnem sodišču. Nekatere spremembe so bile v predlog besedila ponovno vključene šele v sklepni fazi, ko je bila javna obravnava že pri koncu in je bilo besedilo že v vladnem informacijskem sistemu. To seveda ni v duhu odprte in transparentne javne obravnave in v LMŠ nas žalosti, da ste si na Ministrstvu za okolje in prostor ponovno privoščili enak manever kot pri obravnavi novele Zakona o vodah. Glede na to, da je danes šele prvo branje in nas verjetno čaka še bolj podrobna obravnava na matičnem odboru, v Poslanski skupini LMŠ dopuščamo možnost, da koalicija tokrat vendarle prisluhne kakšnemu našemu predlogu in v nadaljevanju postopka zakonsko besedilo popravi oziroma izboljša. Danes torej glede na vse povedano predlogoma gradbenega zakona in zakona o urejanju prostora ne bomo nasprotovali.

Hvala za besedo. Spoštovani gospod minister z ekipo, preostali, lep pozdrav! Vzel si bom kar nekaj časa, me pa malo žalosti, da ob tako pomembni zakonodaji verjetno ob prvem branju ne bo kaj dosti razprave pa da nas je tako malo v dvorani. Zakaj? Od prostora in časa spočetja vsakega od nas skozi celo življenje do smrti, do post mortem, do razgradnje, do tega, kako se nas spominja in opominja, smo vsi ljudje, je vsak od nas človek, je bitje prostora, časa. Že Immanuel Kant nas je naučil, da sta to apriorni kategoriji duha. To, kar v ožjem smislu imenujemo arhitektura ali urbanizem, pa če hočete infrastruktura, komunala in tako naprej, mora biti trpežno, trajno, tudi amortizacija nam ne sme požreti preveč penezov, mora biti funkcionalno in ne škodi tudi, če je lepo, estetsko. Tisti, ki ste študirali te študije, veste, koga citiram, objemanje časa in prostora. Ker potem tudi navsezadnje bolj kvalitetno in tudi dlje časa in bolj zdravo vsi skupaj živimo. Te besede, ki sem jih zdaj izrekel, so besede, ki jih vedno izrečem na uvodnem predavanju

Mlajše generacije bi rekle: »Work in progress.« Jaz osebno bi si želel, pa tudi Socialni demokrati, kjer sem prva trobenta tega področja, da bi to uredili na način, kot ga recimo ureja ena od skandinavskih držav. Imaš en kvaliteten krovni zakon in imaš en zelo dober zakon o presojah vplivov na okolje. Pa ne zaradi tega, ker bi kdo nagajal, ampak zaradi tega, ker je to potrebno. Veste, kot se reče malo v new age maniri, predniki so nam dali na posodo okolje in prostor, če omenim ime ministrstva, in mi moramo skrbeti za to, da ga vnuki in vnukinje in njihovi vnuki dobijo v takem in takem stanju. stanju. Kakšno je stanje politične in obče kulture v neki ustavni parlamentarni demokraciji, se zelo lepo vidi skozi prostorsko zakonodajo in skozi to, ali se te prostorske zakonodaje držimo ali ne. Skratka, ali imamo nek prostorski red

koliko stavb, zlasti individualnih gradenj, je brez, po domače povedano, fasade. Recimo sprememb, ki se jih tukaj uvaja, pa bo desna stran gotovo malo populistično to izkoriščala, je v ljudskem jeziku povedano to, da boš uradno lahko šel v bajto živet, če še ne bo imela ovoja ali fasade, po drugi strani bomo tulili, kako se gremo zeleno, energetsko varčno in tako naprej. Ampak seveda ne moremo kriviti ljudi,

spreminjamo tudi zaradi tega, ker nam je malo ustavec rekel, da moramo. Ta drugi zakon, ZUreP, pa vsebuje neke nastavke, ki bi lahko bili oziroma so ustavno sporni. Veste, pri tovrstnih zakonodajah, ne le pri nas, povsod, sta dva ključna izziva. Različne družbe, države imajo različno teritorialno organizacijo delovanja. Pri nas imamo to, kar v ožjem smislu imenujemo država, nacionalna raven, in občine, kar je v osnovi lokalna samouprava, tudi z neko svojo avtonomijo, in po drugi strani tu trčijo razne stroke, ki se s tem ukvarjajo. V tistih spremembah gradbenega ali prostorskega trojčka pod Cerarjevo vlado – tisti, ki imate spomin – je nekoliko preveč prevladala, dajmo reči, arhitekturna stroka. Takrat, se spomnite, so zlasti krajinske arhitektke in arhitekti upravičeno opozarjali, da so nekoliko spregledani. Jaz sem v šali rekel, da me to čudi, ker imata tako sedanji predsednik Vlade kot tisti človek, ki je vsaj za zadnjega predsednika Vlade kriv skoraj za vse pa stanuje v Murglah, hčeri, ki sta obe krajinski arhitekti in sta tudi študirali v tujini. Vsaj tu smo si enaki, kajne, amen. Mi živimo v 21. stoletju, veste. Ko sem se jaz rodil v nekem učiteljskem stanovanju v podružnični osnovni šoli v belokranjski vasi Zilje, smo od infrastrukture imeli v šoli pa v stanovanju elektriko. Nismo imeli kopalnice, nismo imeli tekoče vode, imeli smo šterno, umival sem se v lavorju, pa se ne čutim prikrajšanega kot kakšna gospa zaradi sadnega jogurta, ki sem ga mogoče začel jesti po dvajsetem. Zakaj to omenjam? V 50 letih se je marsikaj spremenilo in politika se ne sme ujeti na uzance ene, druge ali tretje stroke. V 21. stoletju se s problematiko okolja in prostora ukvarja cel niz strok in bi si želel, da smo tu malce bolj skandinavski v zakonodaji. Zaradi prevelike količine sproščene energije, ker smo notorično tozadevno potratni, imamo spremenjeno, večjo intenziteto ujm. Dovolj je, če vam katerikoli elektro Slovenije da 20-, 30-letni graf,

bomo morali upoštevati tudi nekoga, ki se razume, kot temu rečemo učeno, na kromatiko, pa je mogoče končal ALU. In še in še bi lahko našteval. Jaz prihajam iz stroke analitičnega družboslovja sociologije, kjer smo mogoče v tem v tem koktajlu sicer ne licencirani kot inženirji ali pa arhitekti ali pa urbanisti, ampak smo tisti, ki znamo najbolj predvideti konfliktnost nekih interesov v prostoru in se tudi pripraviti na tozadevna reševanja. Ena konfliktnost, ki je v ZUreP, konfliktnost med tem, kaj je pristojnost nacionalni ravni in kaj je pristojnost ter avtonomija lokalne samouprave občin, na kar vas tudi v dopisih opozarjajo iz enega od združenj, SOS, kjer imajo očitno neko ekipo, ki zelo dobro in zelo temeljito dela to, kot tudi iz ljubljanske mestne občine, kot tudi iz občine Piran. Žalosti me, da je tisti mariborski dopis zgolj enostranski, kar nekako kaže na podhranjenost tega resorja že v drugi največji slovenski občini. občini. Če resno berem to zgodbo, se tam notri zapiše, da je ministrstvo, na katerem ste, gospod minister, v bistvu pristojno, odgovorno za strategijo prostorskega razvoja Republike Slovenije. To ni res. Strategije se sprejemajo tu, nas 90 je odgovornih za katerokoli strategijo. Resorno ministrstvo je zgolj odgovorno, da pripravi zelo dober osnutek širokim naborom deležnikov, tako strokovnih, skozi neka strokovna cehovska združenja, če se tako izrazim, kot tudi civilnodružbenih. Potem imamo neko problematiko, na katero opozarja Občina Piran, pa bi tudi ostale – koliko? – ena, dve, tri občine priobalnega pasu lahko opozorile, kako se srečata, če hočete, država, ministrstvo in lokalna samouprava na tej lepi problematiki dobrih 46 kilometrov našega priobalnega pasu. Takrat sem zelo pozdravil to, da uvajamo regionalno prostorsko načrtovanje, potem ko smo 30 let dejansko bili brez resnega urbanizma. Države, ki mislijo same sebe, se seveda na nacionalni ravni najprej zmenijo, kaj bodo z okoljem in prostorom počele, potem se na regionalni ravni zmeni to nekoliko bolj operativno, potem se na ravni OPN-jev zmeni še bolj operativno, potem gremo pa v OPPN-je, kjer detajliramo. Za tiste, ki v tem niste tako doma. Nikakor pa ne morem sprejeti dejstva, kot je zdaj zapisano v zakonodaji, da bodo te RPN-je izvedbeno pisali – kdo? Nek privesek na regionalnih razvojnih agencijah. Regionalne razvojne agencije imajo nek drug namen intermediatorja med dvema ravnema oblasti, ki se je v bistvu sfižil, zato ker nimajo pasovnega financiranja. Kvečjemu obratno bi moralo biti. Pa ne zaradi tega, da delamo neke urade ali nekaj nekaj zaradi nečesa, mi bi na neki regionalni ravni potrebovali neke ekipe. Saj ne rabi biti to 500 ljudi, 10, 12 ljudi iz različnih strok, ki bi resno delali RPN-je kot žive dokumente in jih tudi spremljali in popravljali z lastno avtonomijo, z lastnimi finančnimi viri in ne s podrejenostjo nekim RPN-jem ali komurkoli. Nekaj takega, kar je v Ljubljani bil in še vedno, se mi zdi, je LUZ – Ljubljanski urbanistični zavod, ki je imel več ljudi. V Mariboru smo tudi nekaj podobnega imeli, pa je napol zvodenelo. Tukaj se mi potem postavlja tudi strokovno vprašanje, ali je delitev Slovenije na nekih 12 regij, ki izhaja iz razvojnih regij, predrobna členitev. Po sili zadev sem se avtomobiliziral nazaj in zdaj vsi ugotavljamo – pa ne jočem, ker si ne predstavljam, da bi se zdaj vsi morali umikati, ko se poslanci peljemo na šiht – da imamo na cestah vedno večjo norišnico. Pa folk je tudi izčrpan od tega covida in tako naprej. Ampak veste, če mi gledamo ljubljansko urbano regijo, v praksi to niso samo tiste občine, ki jo formalno sestavljajo. Koliko jih je? 26, 27, Dušan, tam nekje? Ampak če gledamo to aksialno, je to, po domače povedano, cela Gorenjska, cela Notranjska, verjetno še del Primorske, del Štajerske, del Dolenjske. In zdaj, kako to misliti regionalno? regionalno? Določene, bolj razvite infrastrukturne družbe, bolj misleče, so šle v zmanjšanje števila občin ravno na osnovi tega, ker so pač dojele, da so infrastrukturno že na tej ravni, da potrebujejo večje agregacije v prostoru, kjer bodo še naslednjo raven mislile in delale, recimo Danska je tak primer, avstrijska Štajerska je šla v to, celo Albanija je šla v to. Nimam iluzij, da se bo to pri nas zgodilo, očitno pa ima predlagatelj neko iluzijo, da bodo na ravni občin imeli – kako to poimenujejo? – neke vrste občinskega urbanista. Pa prosim vas lepo, tega Maribor nima. Janković ima gospoda Koželja, z določenimi zadevami se strokovno strinjam z njim, z določenimi se ne. V Mariboru smo imeli urbanistični svet pod Fištravcem. 17, 20 notri? Ne vem, mogoče Bane ve. In ko so potem videli, da bomo kritični, ne pa kritizerski, tudi zavedali se, koliko je penezov, kot jaz rečem, je to hitro zvodenelo. Tudi zaradi tega bi potrebovali neke inštitucije, ki bi se šle RPN in te zgodbe. Povprečna slovenska občina ima manj kot 5 tisoč prebivalcev, s celo to problematiko se ukvarja en človek, če nima še česa drugega na grbi. Potem ima ena tri komunalce, ki tam morajo nekaj početi, potem imamo mogoče medobčinsko redarstvo, zdaj bomo pa, ne vem, medobčinskim redarjem dali bom malo na način kolega Marka Bandellija izjavil, upam, da mi, Marko, ne boš zameril – da bodo šli gledat, ali so naši kurniki v redu pa ali so malo lepši. Ker nas tudi občine opozarjajo, da niti ne bodo imeli resursov niti ne bodo imeli izobraženih ljudi. Zdi se mi, da je napaka v tej zakonodaji, napaka sploh v naši logiki v tem, da bi enostavno morali ljudi educirati. Da bi, kot imamo energetsko svetovanje, morali imeti arhitekturno-urbanistično svetovanje. Tudi to, kar pri nas lepo, bukolično izgleda, če gremo kolega Rajh, kolega Bane, kolega Ljubo, Bojan je bil tudi podžupan in še kdo, to od bližje gledat, je to, naj mi bo oproščeno, pogosto napol kurnik. Praviloma tudi črna gradnja, ki jo hočete malo legalizirati. Nekdo mora ljudi kaj je dobro, kaj je lepo, zakaj je treba skrbeti za prostor. V tej zakonodaji tudi zdaj malo preveč na izi, kot eni opozarjajo, hočete nekaj legalizirati. Seveda se boste na desni strani spet trkali, ja, glejte, kako smo mi za ludeke, gor in dol. Ampak potem trčimo ob nek drugi problem. Pojdite na slovensko podeželje pa boste imeli trigeneracijsko familijo, imeli bodo prej pet avtov kot tri. Oma ga nima, imel ga bo opa, nekam se je treba zapeljati. Če srednja generacija dela na dveh različnih koncih, klinec, mora vsak svoj avto imeti, ker resnega prometa nimamo, delovnih mest

pa okrog hiše zraste tistih napol štalic, da te avte, s katerimi smo obsedeni, parkiramo. Tako se misli neka resna prostorska zakonodaja in mi smo še svetlobna leta daleč od tega. Potem je naše zdraharstvo, ki ga tudi v parlamentu vsak dan živim. Jaz v osnovi pozdravljam, če jih pravilno razumem, tiste premike okrog služnosti. Sam ravnokar urejam neko služnost pa na srečo imam normalne ljudi nasproti sebe. Ampak tudi ti premiki v zakonodaji. Dokler bomo mi imel praktične primere, da bo dejansko nekega opa kap zadela – zgodba neke moje kolegice sodnice na terenu. Ker so hoteli neko občinsko cestico, ki je bila tudi njemu v dobro,

Belgijci pa Nizozemci dosti hodili k nam in so nam kazali razdelavo, kako se oni lotijo teh zadev. Takrat si mlad, poln sam sebe, si misliš, pa kaj mi tu neke bučke prodajate, ampak dejansko imajo to narejeno.

2TDK dela to, bla bla bla. Drugo je, če delaš OPN v Ljubljani, ko imaš vedno 300 potencialnih investitorjev. Pa če malo karikiram, če bi bil kolega Prekmurec tu, bi rekel, tudi v Žižkih imaš 30 ljudi, ki bi pasjo utico delali, so potencialni investitorji. Moram reči, časi niso ravno super, za tako zakonodajo je preveč politično razgreto. Drugič. Očitno je vidno, da je to prezgodaj pripeljano v parlament glede na vse pobude. Tu v parlamentu, dobro, nekaj nas sedi iz strok, kar nekaj vas je pa bilo županov, podžupanov.

da bi bilo smiselno, da bi ta zakon še malo odstal, da bi se v večji meri upoštevalo številna priporočila, ki so,

od kod drugod bo pa občina dobila peneze za komunalno opremo kot iz tega namenskega vira? Veste, to so v bistvu neke zgodbe, ki še niso še niso dovolj dorečene. Malo se bojim, da v tej politični pregretosti ne bo šel kdo ZUreP rušiti na ustavcu, kar bi bilo možno glede na nedorečenost, ko se dejansko hoče, če rečem, država vtikati v avtonomijo lokalne samouprave, občin. Potem tudi, veste, neki model, če ga pravilno razumem, da boste imeli na ministrstvu nek organ v sestavi ranga državnih sekretarjev, ki bo reševal konfliktnost, in potem nek pridruženi organ – koliko? – 13 nekih strokovnjakov, kjer če pravilno razumem ugovore lokalne oblasti, niti oni ne bodo prisotni. Dragi moji, to ni 21. stoletje, veste. V 21. stoletju je treba te procese odpirati, ljudi vključevati, ne se pa iti statizma izhaja iz države – kjer hočete nekaj tako zakalupiti, kar bo tudi, upam si profesionalno trditi, na robu koruptivnosti. Skratka, lahko bi šel še dosti bolj v detajle, lahko bi vam ven potegnil vse tiste pripombe občin, s katerimi se večinoma strinjam in ki nekako niso niso bile upoštevane, ampak upam, da bo za to nekako čas skozi razpravo. Jaz nisem več član Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ampak verjetno bom vseeno pri tem sodeloval. Zdi se mi, da če hočemo res imeti nek kvaliteten zakon – ne glede na to, ali smo levi, desni, Toninova sredina, šarkoperkasti, verjetno vsi hočemo živeti v kvalitetnem prostoru in okolju – si bomo dejansko nekako vzeli čas za to in se tudi poslušali. to, kar sem rekel že bolj uvodoma – da se ne ujamemo na limanice raznolikih profesij in njih legitimnih interesov, ampak jih poskušamo razumeti in poskušamo tudi doumeti in razumeti, da

kako bomo to med medregionalno in občinsko ravnjo bolj operacionalizirali. Ne lepiti tistega na regionalne razvojne agencije, prosim vas lepo. Resno razmisliti, kako bomo to konfliktnost reševali. Veste, navsezadnje imajo državni sekretarji že itak preveč dela. Ali boste še to potem delali ali kaj? In seveda, misliti onkraj tega in tudi o nekih strategijah tako družbeno-prostorskega razvoja Slovenije kot tudi – evo, če bi bila Simona tukaj – kurikuluma na vseh ravneh, od jaslic dalje, v bistvu educirati v in za prostorski red, za lepo, za kvalitetno. Ker tako se bo to potem premaknilo v pravo smer, drugače se ne bo. 2 milijona nas je, če že nisem hodil s tvojo sestrično, jo vsaj poznam in potem bomo iskali neke krivine. In seveda, ogromno tega, kar je nelegalno, kar je neformalno, kar ni isto,

Veste, mi smo za razvoj podeželja, pa da si pripelješ štrom, da si skabliraš nekih 70 metrov, mati mila, saj to toliko plačaš, kot da bi ti še tisto juho morali zraven kuhati.

se noben levičar nima kaj blazno trkati pa največje rdeče zvezde nositi pa noben desničar nima govoriti, kako je domoljub, pa sredina karkoli. Tu parafraziram mariborskega igralca Novaka. Novaka. Oba zakona sta prezgodaj prišla v parlament, pri obeh zakonih je še ogromno dela za postoriti. Nisem preveč optimističen v situaciji, kakršna je, da bomo zmogli toliko resnosti, da bomo to storili. Mi, Socialni demokrati, seveda v prvem branju ne bomo nasprotovali, bomo prisluhnili, bomo predlagali, bomo amandmirali, je pa neka zahtevna naloga pred nami. In čisto za konec neka opomba, pa je ne jemljite šaljivo. Ta vlada se tako blazno hvali, digitalizirali bomo to, drugo, peto, šesto. Že pri elektro moraš ne vem kolikokrat iti pa jim podpisovati, gor, dol. Sočasno pa je imel ZUreP, ko sem ga začel brati na prvih petih straneh, vsak tretji, četrti odstavek je imel toliko zatipkanega, da ni bilo za brati. Črkovalnik, gospod minister, ne poznate na vašem ministrstvu? Črkovalnik. Ker tudi, veste, iz tega predloga zakona, ki kar pade v Državni zbor, se vidi, da smo mi svetlobna leta od prostorskega reda. Da pustim ob strani, da je to tudi žalitev Državnega zbora, hrama demokracije, kot nekateri rečete. Skratka, zelo se veselim razprave. V relativno kratkem času sem nakazal neke ključne dileme. Če bi hotel secirati oba zakona, bi pa rabil verjetno kakšnih šest ur. Ne bomo nasprotovali. Čaka nas ogromno dela, super, gremo po rednem postopku. Pa v bistvu naslednjo vlado, za katero upam, da jo bomo vodili Socialni demokrati,

Lep pozdrav vsem skupaj, predsedujočim, predstavnikom ministrstva, kolegicam in kolegom ter tudi zainteresirani javnosti! Leta 2017 je bila skoraj po desetletju usklajevanj z različnimi deležniki sprejeta celovita prenova okoljske in gradbene zakonodaje s sprejetjem Gradbenega zakona in Zakona o urejanju prostora. In samo štiri leta po sprejetju popolnoma novega Zakona o urejanju prostora in Gradbenega zakona, ki v celoti veljata približno šele dve leti, imamo zdaj ta dva zakona ponovno na mizi. Na prvi pogled se zdi to sila nenavadno. Nenavadno se zdi tudi to, da moramo komaj dve leti po uveljavitvi zakonodaje, ki se je sprejemala in usklajevala desetletje, zdaj kar naenkrat, ko prihajajo evropske milijarde, prav na hitro sprejemati nova dva zakona. Nenavadno se zdi tudi, da se sistem ureditve projektne dokumentacije menja takoj po tem, ko je bilo prehodno obdobje uveljavljanja prejšnjega sistema po dveh letih in pol zaključeno komaj januarja In nenavadno se zdi, da je trenutna vlada tako hitro uspela izpeljati vse postopke menda različnih usklajevanj, ki pa so prej trajala precej dlje. Zdi se tudi nenavadno, da se vlada ni odločila za popravke teh dveh zakonov v tistih delih, kjer sta se izkazala za neučinkovite, in je namesto tega spisala skupaj 500 strani dolga, izredno tehnična in nepoznavalcem težko razumljiva zakona. Vse to se zdi nenavadno oziroma bi se zdelo nenavadno, če ne bi že leto in pol opazovali desanta te vlade na naravo, na prostor, na delavske pravice, zlasti tiste tujcev, na javno zdravstvo, na državno premoženje in na vse ostalo, kjer lahko v korist kapitala in na škodo delovnih ljudi čim bolj deregulira, liberalizira in privatizira vse, kar se deregulirati, liberalizirati in privatizirati da. Tako kot, naj vas spomnim, protikoronski zakoni, v katerih se je čez noč sprejelo prenekatere podtaknjence, ki z ustavitvijo in blaženjem posledic epidemije niso imeli čisto nobene zveze, se tudi tu, na 500 straneh izredno tehnične zakonodaje skriva marsikaj. Pravimo, da se skriva, ker je to očitno že iz prebiranja rešitev zakona o urejanju prostora, kjer kakšnih 80 % tako imenovanih rešitev v resnici sploh ni rešitev, ampak povzemanje obstoječe ureditve, rešitve pa so predstavljene tako, da si njihove resnične posledice težko predstavljamo. Očitno je tudi pri prebiranju rešitev iz gradbenega zakona, kjer nekatere v javnosti najbolj odmevne spornosti zakona sploh niso obrazložene, na primer uravnilovka med strokami pri vodenju projektov, na kar smo v Levici že opozorili. Kljub temu da se vseh spornosti, ki so skrite v teh zakonih, verjetno sploh še ne zavedamo, pa je že tisto malo, kar se že od daleč vidi, dovolj, da se ta dva zakona že v prvem branju zavrne. Glede na to, kako neprijetno in dolgo zgodovino ima trenutni minister z okoljevarstvenimi in naravovarstvenimi organizacijami – pa naj spomnim na nedavni referendum o vodah saj so mu te vedno znova uspele preprečiti in ustaviti sporne projekte, ker so opozarjale na njihovo neskladnost z zakonodajo, ni čudno, da je ena od osti uperjena prav v njih. Nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu, izključuje iz sodelovanja v upravnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja, in to čisto eksplicitno. Dovolite mi, da citiram: »Zainteresirana javnost, ki ima interes pri okoljskem odločanju, ni stranski udeleženec v postopku izdaje gradbenega dovoljenja.« Konec citata. Prav tako je onemogočeno dajanje pripomb v postopku izdajanja integralnega gradbenega dovoljenja. Nadalje. Ukinja se obveznost javnega projektnega natečaja. To je vezano tudi na spremembe Zakona o javnem naročanju, ki trenutno potekajo s sprejemanjem zakona o debirokratizaciji. Izvedba javnih projektnih natečajev, ki je bila do danes za projektiranje večjih objektov v javni rabi obvezna, bo po novem prosta odločitev posameznih občin. S tem se javne projektne natečaje de facto ukinja, čeprav gre tu civilizacijski standard in osnovno orodje za zagotavljanje kakovostnih rešitev, transparentnosti postopkov urejanja prostora in racionalne rabe javnih sredstev, ki jo poznajo vse urejene demokratične države. Javni natečaj je najbolj učinkovit, demokratičen in tudi ekonomičen način porabe javnega denarja za izbiro optimalne, kar pomeni tudi najbolj funkcionalne, najboljše rešitve, in najbolj prijazne do okolja. Ukinitev javnih natečajev v praksi pomeni, da se prostorskih rešitev in arhitekta ne poišče na arhitekturnem natečaju na podlagi izbire najboljše kvalitete za najboljšo ceno v soočenju in primerjavi več idejnih rešitev, ampak v postopku javnega naročanja, zbiranja ponudb, kjer zmaga najcenejši ali pa celo najbolj obveščeni ponudnik načrtov. Če bo javni natečaj dejansko ukinjen, bo edino merilo pri izvedbi javnih naročil za projektiranje objektov v javni rabi, ki se bodo plačevali z javnim denarjem, najugodnejša cena in referenca projektantov. S tem se bo iz možnosti sodelovanja izločilo manjše arhitekturne biroje, predvsem pa mlade arhitekte, ki pogosto predstavljajo najizvirnejši del stroke ki s tem ne bodo prišli do možnosti realizacije potencialov, družba pa ne bo nikoli prišla do najbolj izvirnih rešitev in transformativnega razvoja. Kot že rečeno, so javni natečaji eden od osnovnih demokratičnih orožij družbe za pridobitev najboljših rešitev. Z ukinitvijo natečajev bodo o prostoru odločali tisti, ki to lahko počnejo, ker pač razpolagajo z javnim denarjem, pogosto pod vplivom vladajoče politike, posle pa bodo dobivali tisti, ki so z njimi najbolj povezani. In to so po navadi ti isti, po nareku katerih je pisana ta aktualna naslednja zakonska sprememba, po kateri vodji projekta ne bo več treba biti iz stroke, ki je na projektu prevladujoča, kot to določa trenutna ureditev. Trenutno to pomeni, da arhitekti vodijo projekte za stavbe, gradbeni inženirji vodijo projekte linijske infrastrukture, kot so ceste, viadukti, tuneli in tako naprej, elektroinženirji pa vodijo projekte izgradnje električne infrastrukture, na primer daljnovodov. Po novi ureditvi bo lahko katerikoli projekt vodil kdorkoli. zakonom se uvaja uravnilovka, izgradnjo vrtca bo na primer lahko vodil elektroinženir, izgradnjo daljnovoda pa arhitekt. Ta ureditev se uvaja pod pretvezo enakopravnosti strok, češ da morajo imeti vsi možnost voditi projekt. V resnici gre pa tukaj zgolj za to, da bodo lahko direktorji nekaj velikih projektantskih podjetij, dobro povezanih z vladajočo politiko, sebe pisali kot vodje projektov. Zdajšnja ureditev projektantskim birojem, ki jih vodijo inženirji, seveda ne ustreza. Če mora vlogo vodje projekta za stavbo prevzeti eden izmed zaposlenih arhitektov, lahko podjetje ostane brez vseh referenc za projektiranje stavb, ko ta arhitekt odide drugam. Zato je v poslovnem interesu lastnika podjejta, da sam sebe na papirju vpisuje kot vodjo vseh projektov, čeprav pripada samo eni stroki in vseh projektov sočasno tako ali tako niti fizično ne more voditi, ampak jih de facto v resnici vodijo drugi, njegovi zaposleni. Projekta na koncu ne bodo vodili niti inženirji niti arhitekti, ampak predvsem direktorji in lastniki projektantskih hiš. Vodili jih bodo na papirju in tako bodo dobili reference, v resnici jih bodo pa vodili njihovi zaposleni ali outsourcani delavci, ki lastnih referenc na tak način nikoli ne bodo mogli dobiti. Skratka, minister se je odločil poseči tudi v razmerje med strokami, in to na način, da je med sabo popolnoma sprl gradbene inženirje in arhitekte. Če Vladi uspe spreti med sabo tiste skupine, ki bi sicer morale sodelovati, je seveda mnogo lažje ribariti v kalnem. Spornostim iz predlogov teh dveh zakonov kar nekako ni konca in jih kar mrgoli. Naslednja, ki jo velja izpostaviti, je nadaljnje poenostavljanje postopka prevlade enega javnega interesa pri umeščanju v prostor nad drugim. Naj spomnimo, prevlado ene javne koristi nad drugo je uvedel sedaj veljavni zakon. Gre za prevlado drugih koristi nad koristjo varovanja okolja, Mnogo spornih projektov namreč ni bilo mogoče izvesti, ker je bil interes varovanja okolja prevelik. To varovalko se je razrahljalo že z zakonom iz leta 2017. Sedaj se jo hoče še bolj, saj pri prevladi ene javne koristi nad drugo, torej nad koristjo varovanja okolja, ne bo več treba pred odločitvijo o tej prevladi izvesti vseh postopkov usklajevanja različnih interesov. Vlada bo lahko preprosto šla mimo, saj je Vlada tista, ki to odločitev sprejema na podlagi mnenja komisije, ki pa jo, glej ga zlomka, imenuje kar sama. Naslednje sporne spremembe pa se tičejo postopka integralnih dovoljenj, kjer se omogoča, da investitor za posamezen objekt v neki prostorski celoti in funkcionalni povezanosti ali zadev objekta pridobi gradbeno dovoljenje, ki bi vsebovalo odločitev o gradnji tega objekta ali dela objekta in ugotovitev o presoji vplivov na okolje kot celoto, kasneje, za nadaljnja integralna dovoljenja pa presoja vplivov na okolje kar naenkrat ne bo več potrebna. Naslednja sprememba, ki zelo bode v oči pri izdaji gradbenih dovoljenj, pa je ta, da bo gradbena dovoljenja za investicije iz Zakona o spodbujanju investicij podeljevalo kar ministrstvo in ne več upravne enote. Medtem ko bodo tisti drugi lahko stali v vrstah na upravnih enotah in čakali na dovoljenja, bo korporacijam dovoljenja kot na primer dovoljenje za gradnjo lakirnice na najkvalitetnejših kmetijskih zemljiščih lahko dal kar minister sam v svojem kabinetu. Ja zakaj pa tudi ne, če jim ministrstvo najprej zagotovi milijonske subvencije? Kako ne bi potem minister sam osebno izdal tudi gradbenega dovoljenja? Toliko o debirokratizaciji. Za pridobitev dovoljenja za enostanovanjsko hišo ne bo več treba priložiti dokazil o zanesljivosti in tudi ne izjave nadzornika in vodje nadzora, da takšna stavba izpolnjuje bistvene zahteve. Tukaj gre za nevarno deregulacijo, ki lahko ima za posledico manj kvalitetno in bolj nevarno gradnjo enostanovanjskih objektov, seveda vse v smislu pocenitve gradnje. Ampak gre za hiše, v katerih ljudje živijo. Nadalje se krha določbe glede ugotavljanja skladnosti predlaganih gradenj s prostorskimi akti. Upravni organi tega ne bodo več presojali, ker je to dolžnost ministrstva in občin pri izdaji mnenj, predhodno pa tudi izdelovalca projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Problem je, ker so to samo mnenja in ne več soglasja, kot so bila pred uveljavitvijo tega trenutnega gradbenega zakona. Ta zakon je namreč soglasje ukinil in namesto njih uvaja mnenja, ki so za pristojni upravni organ za gradbene zadeve praviloma podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja, pri čemer ima pristojni upravni organ za gradbene zadeve možnost, da mnenja, izdana brez pravne podlage, neusklajena mnenja ali nasprotujoča si mnenja medsebojno uskladi, njihovo vsebino pa v skrajnih primerih tudi spregleda. Ureditev, kot se predlaga sedaj, pa pušča vse preveč vrat odprtih za raznorazne mahinacije, katerih posledica bo nepremišljen prostorski razvoj. Naslednja stvar, ki je sporna, je, da se črta obveza, po kateri morajo upravljavci, notarji, pooblaščeni inženirji s področja geodezije in drugi v različnih dejanjih v zvezi z nepremičninami, zlasti pa pri prometu z njimi, preverjati, ali je nek objekt črna gradnja ali ne. Promet z nepremičninami, priključek na komunalno infrastrukturo, določitev hišne številke in tako naprej sedaj, v veljavnem zakonu niso dovoljeni, po novem pa bodo dovoljeni, razen če bo za nek objekt že izrečen inšpekcijski ukrep in bo o tem vpisana zaznamba v zemljiški knjigi. Naj vas opozorim, da bo to imelo kar veliko negativnih posledic. Črne gradnje se bodo še močneje zasidrale v naš prostor njihova odstranitev bo še bistveno težja, ko bodo enkrat ti objekti imeli hišne številke, ko bodo priključeni na javno infrastrukturo in tako naprej. Poleg tega pa bo to predvsem močno znižalo varnost tistih, ki bodo takšne nepremičnine kupovali, ker se jim bodo tako nevede lahko prodajale črne gradnje, ki jih bodo ti, ki bodo komaj zbrali za neko nepremičnino in se zadolžili za celo življenje, potem morali rušiti. Ravno zaradi varnosti kupcev nepremičnin bi morale te osebe, za katere danes velja zakon, preverjati, ali gre za črno gradnjo ali ne. To bi moralo v zakonu ostati. In če nimajo dostopa do evidenc, se to lahko omogoči. Lahko se tudi določi dolžnost na strani lastnikov nepremičnin, da si priskrbijo dokaze o tem, ali imajo nepremičnine vsa potrebna dovoljenja ali ne. Namesto tega se notarje, uradnike in tako naprej samo razbremenjuje vsakršne odgovornosti. Bodimo objektivni. Sicer je res, da predlaganega spremembe Gradbenega zakona in Zakona o urejanju prostora prinašajo tudi nekatere pozitivne spremembe. Prva, ki jo je treba izpostaviti, je sprememba, ki se nanaša na tehtanje med rušitvijo objekta in med pravico do spoštovanja doma. V preteklosti je žal namreč prihajalo do tega, da se je rušilo nelegalno zgrajene objekte, čeprav je bil to družini edini dom. Razredne razlike so žal tudi tukaj zelo močno prišle do izraza, ko se je manj premožnim rušilo domove, ki so si jih mukoma zgradili na črno, ker si jih drugače niso mogli privoščiti, na drugi strani pa so bogati in vplivni rušenje svojih vikendic ob morju v sodnih postopkih zavlačevali tako dolgo, da so jih na koncu lahko celo legalizirali. Gre za spremembo, ki jo sicer pozdravljamo, a bi jo bilo zelo preprosto dodati v obstoječi zakon. In še nekaj je takih sprememb, na primer uvedba gradbene parcele. Ne glede na to pa teh nekaj pozitivnih sprememb ne odtehta negativnih posledic za naš prostor in okolje, v katerem živimo, in posledic, ki bi se verjetno pokazale šele v desetletju po tem, ko bosta in če bosta ta dva zakona sprejeta. Zaradi vsega navedenega bomo v Poslanski skupini Levica, pa čeprav edini, v prvi obravnavi glasovali proti sprejetju gradbenega zakona in zakona o urejanju prostora. Hvala.

Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovana minister in državni sekretar, spoštovani kolegice in kolegi! Področje graditve objektov ureja Gradbeni zakon, ki se je začel uporabljati leta 2018. Zakon je neločljivo povezan z zakonodajo na področju prostora, zato se pomanjkljivosti prostorske zakonodaje nujno odražajo tudi na področju graditve. Kmalu po sprejetju Gradbenega zakona je Ustavno sodišče Republike Slovenije ugotovilo, da sta dva člena prejšnjega Zakona o graditvi objektov neustavna, in je odredilo, da mora Državni zbor ugotovljeno protiustavnost odpraviti. Gradbeni zakon, ki je začel veljati 1. 6. 2018, žal omenjene neustavnosti ni odpravil, zato imamo sedaj na mizi zakon, ki to problematiko rešuje. Ustavno sodišče je namreč ugotovilo neskladnost določb 152. in 156. člena Zakona o graditvi objektov z ustavo zaradi neskladja s pravico do spoštovanja doma, o čemer govori prvi odstavek 36. člena Ustave. Tako je ena od poglavitnih rešitev predloga novega gradbenega zakona, da bo pred odstranitvijo nelegalnega objekta, ki posamezniku predstavlja dom, pristojno sodišče presodilo o sorazmernosti posega v pravico do spoštovanja doma. Šele če bo sodišče ugotovilo, da ne gre za dom, bo lahko pristojni inšpektor opravil izvršbo, to je odstranitev nelegalnega objekta. V nasprotnem primeru pa bo inšpektor za pet let moral odložiti ukrep odstranitve objekta, s čimer bo sledil odločbi Ustavnega sodišča. V mesecu oktobru 2018 je Ministrstvo za okolje in prostor na temo izvajanja nove prostorske in gradbene zakonodaje izvedlo anketo, ki je bila namenjena strokovni in splošni javnosti. Stroka in številni deležniki urejanja prostora so opozorili na določene pomanjkljivosti Gradbenega zakona, ki jih novi predlog zakona odpravlja. Tako se v zakonu uvaja pojem manjše rekonstrukcije, ki bo premestila vrzel med vzdrževalnimi deli in rekonstrukcijo in pri kateri se bodo lahko dela izvajala zgolj na podlagi prijave začetka gradnje. V Novi Sloveniji pozdravljamo, da se nabor začasnih objektov širi tudi na objekte v primeru izrednih razmer ter skladiščne stavbe za dopolnitev obstoječe dejavnosti znotraj industrijskih in prometnih območij. Prav tako v primeru naravne nesreče, recimo v primeru požara, zadostuje le prijava začetka gradnje za dela, ki so nujna za zmanjšanje ali odpravo posledic naravnih in drugih nesreč. Za skrajšanje postopkov pri pridobivanju dovoljenj je v zakonu pomembna novost, da se v primeru molka mnenjedajalca določi možnost, da lahko upravni organ odloči odloči sam, enako kot zakon že določa v primeru neusklajenih in nejasnih mnenj. Po novem bodo upravni organi v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja morali bolj upoštevati mnenja pristojnih organov in organizacij, saj so ti strokovno in pravno usposobljeni, da ugotavljajo skladnost predlagane gradnje s predpisi z njihovega delovnega področja. To bo veljalo za ugotovljene skladnosti gradnje s prostorskimi akti, kjer je mnenjedajalec občina. Postopek izdaje gradbenega dovoljenja za infrastrukturne objekte se bo po novem začel, tudi če vlogi ne bodo priložena dokazila o pravici graditi. Ker pa je dokazilo o pravici graditi pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja, bodo morala biti dokazila predložena pred izdajo gradbenega dovoljenja. Vsekakor tudi ta sprememba gre naproti investitorju, da čim prej pride do gradbenega dovoljenja. To je še posebej pomembno za tiste projekte, ki so sofinancirani iz evropskih sredstev. Plačilo komunalnega prispevka ne bo več pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Ta dolžnost se izpolni pred prijavo začetka gradnje, ob sami prijavi začetka gradnje pa bo investitor priložil dokazilo o tem, da so poravnane obveznosti glede plačila komunalnega prispevka. Le pri spremembi namembnosti, kjer ni prijave začetka gradnje, se dokazilo predloži v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja. Seveda pa se bo to začelo uporabljati šele, ko bo začel delovati popoln sistem eGraditev. Prednost te spremembe je, da bo investitorju omogočeno pridobivanje kreditov za namen plačila komunalnega prispevka na osnovi pridobljenega gradbenega dovoljenja. Res pa je, da bodo občine s tem plačilo komunalnega prispevka dobile kasneje kot do sedaj. Vendar naj bi bil ob pričakovanem krajšem postopku pridobitve gradbenega dovoljenja tak zamik minimalen. Kot novost se v predlogu zakona pod določenimi pogoji ponuja možnost uporabe materialov in proizvodov, ki so bili že v uporabi, s čimer se sledi načelom trajnostnega in krožnega gospodarstva. Za objekte, ki so bili pred letom 1998 zgrajeni z gradbenim dovoljenjem, a brez uporabnega dovoljenja, bo možno pridobiti samo uporabno uporabno dovoljenje, za enostanovanjske hiše pa bo po predlogu zakona pridobivanje uporabnega dovoljenja precej lažje in cenejše kot za večstanovanjske ali druge bolj zahtevne objekte. Ker pa gre gradbeni zakon z roko v roki z zakonom o urejanju prostora, to materijo sprejemamo v paketu. Predlog zakona o urejanju prostora predvsem nadgrajuje obstoječa načela urejanja prostora, kot so določena že v obstoječem zakonu. Po predlogu zakona se državna pravila o urejanju prostora urejajo na dveh mestih, in sicer tako, da so temeljna pravila vključena v ta predlog zakona, druga pravila pa bodo sprejeta z vladnimi uredbami. Kot vodilno pravilo je vzpostavljeno sodelovanje in usklajevanje interesov med državo, njenimi nosilci urejanja prostora in občinami. Vsekakor pa se v predlogu zakona ohranja pravilo vplivov posamezne prostorske odločitve na gospodarstvo, družbo in okolje. Med pravili pa zakon določa tudi racionalno rabo prostora, posebnosti prostorskega načrtovanja za nekatera ogrožena območja z omejitvami ter usmerjanje razvoja poselitve. Poselitev se praviloma načrtuje v ureditvenih območjih urbanih naselij, znotraj tega območja ima poselitev prednost pred širitvijo ureditvenega območja. Predlog zakona jasno opredeljuje, da je za strateške prostorske akte vedno treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. S predlogom zakona se sistem državnega prostorskega načrtovanja bistveno nadgrajuje, saj omogoča prožen postopek, ki se zaključi bodisi s sprejetjem uredbe o državnem prostorskem načrtu bodisi med združenim postopkom načrtovanja in dovoljenja za izdajo celovitega dovoljenja in sočasnim sprejetjem uredbe o državnem prostorskem, ureditvenem načrtu. Celovito dovoljenje pa predstavlja gradbeno dovoljenje in okoljevarstveno soglasje. Občinski prostorski načrt kot tak ostaja. Še vedno določa območje naselij, ureditveno območje naselij in območja za dolgoročno širitev naselij. Nekoliko pa se spreminja njegov postopek priprave, poudarek je na analizi stanja prostora, analizi pobud in oblikovanju rešitev v sodelovanju z javnostjo pri pripravi osnutka občinskega prostorskega načrta. Z novo ureditvijo gradbene parcele pa se zasleduje namen, da bo lahko načrtovana stavba normalno delovala ves čas obstoja in bodoče uporabe, zato gradbeno parcelo načrtovanega objekta lahko tvori le tisto zemljišče, na katerem so zagotovljene takšne pravice vsakokratnega lastnika stavbe, ki mu omogočajo trajno in neovirano možnost, da zemljišče uporablja za potrebe redne rabe stavbe. V Novi Sloveniji pa se nam zdi še posebej pomembno, da predlog zakona predvideva vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema kot javnega spletnega portala, prek katerega bodo potekale določene aktivnosti pri pripravi prostorskih aktov, sprva predvsem javne objave in vlaganje gradbenih dovoljenj. In ne nazadnje, širi se tudi nabor pristojnosti občinske inšpekcije, ki bo izvajala nadzor ne le nad gradnjo enostavnih objektov, temveč tudi nad skladnostjo izvajanja negradbenih posegov z neposredno uporabnimi temeljnimi temeljnimi pravili urejanja prostora. Vsekakor imamo danes na mizi paket dveh obsežnih zakonov, ki na občutljivo območje urejanja prostora in graditve objektov prinašata nujno nadgradnjo obstoječe zakonodaje

V teh dneh potekajo še sestanki Ministrstva za okolje in prostor z nevladnimi organizacijami, na podlagi katerih po predvidoma pripravljen predlog amandmaja h Gradbenemu zakonu v zvezi s statusom stranskega udeleženca nevladnih organizacij v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Zbornica za arhitekturo pa je na nas poslance naslovila dopis, s katerim izražajo nestrinjanje s takšnim predlogom gradbenega zakona. Dejstvo je, da za razliko od obstoječega Gradbenega zakona novi predlog vzpostavlja enakopravnost vseh inženirskih strok, ki sodelujejo pri izdelavi projektne dokumentacije, kar pomeni, da naj bi vodjo projekta določil prevzemnik posla pod pogoji, ki jih bo določil investitor. V Novi Sloveniji se nam zdi edino logično, da kot vodje projekta za stavbe nastopajo tako pooblaščeni arhitekti kot inženirji, saj je podobna praksa tudi v tujini. Menimo, da mora biti, ko kot vodja projekta nastopa pooblaščeni inženir, v izdelavo projektne dokumentacije vključen tudi pooblaščeni arhitekt, saj je on edini pristojen za izdelavo načrta arhitekture. In tudi v obratnem primeru, ko bo vodja projekta pooblaščeni arhitekt, bo pooblaščeni inženir gradbeništva tisti, ki bo poskrbel za ustrezno gradbeno konstrukcijo že v fazi izdaje gradbenega dovoljenja. Prav temu ta predlog gradbenega zakona tudi sledi. Poslanci Nove Slovenije – krščanskih demokratov bomo tako dali obema zakonoma zeleno luč za nadaljnjo obravnavo, kjer pa bo z vlaganjem amandmajev še dovolj možnosti za vključitev dobrih predlogov s strani strokovne javnosti, nevladnih organizacij in vseh deležnikov pri urejanju

Spoštovani! Danes odločamo o predlogu spremembe in dopolnitve Gradbenega zakona ter o zakonu o urejanju prostora, ki sistemsko urejata in zapovedujeta oziroma določata načine umeščanja objektov v naš prostor. Zaradi vsebinske povezanosti materije je pomembno, da spremembe obeh zakonov obravnavamo skupaj. Poglavitna sprememba Gradbenega zakona izhaja iz tehtanja med javnim interesom, ki narekuje odstranitev nelegalno zgrajenega objekta, in med pravico do spoštovanja doma. V Poslanski skupini Stranke modernega centra se zavedamo nujnosti sprememb zakonodaje, ki sledijo odločbam Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Ustavno sodišče je v svoji obrazložitvi poudarilo, da nelegalno zgrajeni objekti ne smejo biti odstranjeni, če obstajajo jasne okoliščine, zaradi katerih bi bil poseg v pravico do spoštovanja doma posamezniku nesorazmeren. Če bo sodišče ugotovilo nesorazmeren poseg v pravico do spoštovanja doma, bo izvršitev ukrepa odložena. Novela ureja tudi pristojnosti določenih institucij. Tako bo po novem v zakonu o urejanju prostora in ne več v gradbenem zakonu tisti, ki bo določal pristojno pristojno institucijo za presojo ustreznosti načrtovane umestitve objekta v prostor. To je občina, na območju katere se nahaja obravnavana gradnja. Občina bo torej še naprej presojala, ali je objekt skladen s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi, ki veljajo na njenem območju. Predlagane dopolnitve zakona pa uveljavljajo tudi nekatere spremembe, ki gredo v smeri poenostavitve postopkov pridobivanja gradbenega dovoljenja. S temi spremembami se bo poenostavila pot do pridobitve določene popolne vloge, uredila se bosta proces ravnanja s stranskimi udeleženci in njihovo vključevanje v postopke. Ponovno se bo uredila tudi možnost gradnje po dokončanem gradbenem dovoljenju. Poslanski skupini Stranke modernega centra si prizadevamo za poenostavitev in pospešitev birokratskih postopkov, ki jih prek administrativnih razbremenitev uvajata noveli Gradbenega zakona in Zakona o urejanju prostora. Prepričani smo, da bo po uveljavitvi predpostavljenih sprememb postopek pridobitve gradbenega dovoljenja precej bolj učinkovit. V preteklosti so se namreč nekatere rešitve v praksi izkazale za nepotrebne ali neupravičeno omejevalne. Poslanski skupini Stranke modernega centra si vseskozi prizadevamo za to, da bi bila zakonodaja krojena po meri ljudi in gospodarstva. Pri vsem tem pa se nam zdi pomembno, da kljub vsemu ohranjamo visoke standarde varovanja okolja, saj si ne moremo privoščiti novih kompenzacij na račun narave. Te zakonske spremembe po našem mnenju v to razmerje ne posegajo. Na podlagi navedenih dejstev bomo v Poslanski skupini Stranke modernega centra noveli obeh zakonov soglasno podprli. Hvala lepa. lepa. Gospod Marko Bandelli bo predstavil stališče Poslanske skupine SAB. Izvolite. V današnjih časih so naselja oblikovana in preoblikovana predvsem tehnično, gradbene tehnologije napredujejo, počasi se razvija prometna infrastruktura in zakonodajne novosti so ključne za lažje življenje in varnost. Poudarki na varstvu okolja in naravnih virih energije so vedno bolj vidni v gradbeništvu, specifični panogi slovenskega gospodarstva. Sodobni načini gradnje in urejanje prostora stremijo k čim manjši obremenitvi našega okolja, medtem ko je hitra in množična gradnja postala glavna glavna prioriteta. Ravno preobsežni in zamudni postopki pa so razlog, da se prenavljata dva zakona, ki urejata prostor, to sta Gradbeni zakon in Zakon o urejanju prostora. Vlada je Državnemu zboru 24. junija predložila novo besedilo predloga zakona o urejanju prostora in 18. junija gradbeni zakon, ki pa se precej razlikuje od predloga v javni obravnavi lani poleti in medresorski obravnavi decembra lani. Kot pravijo, se sedanji sistem ne bo spremenil, temveč bo nadgrajen, tako da bodo postopki gradnje objektov in umeščanja v prostor enostavnejši in hitrejši. Ohranjen bo koncept zakona, ki je začel veljati sredi leta 2018. Pri predlogu zakona se v prvi vrsti poudarjajo birokratska razbremenitev, poenostavitev in pospešitve postopkov umeščanja v prostor in gradnje objektov. Praksa je pokazala, da so pri izvajanju predpisov postopki preobsežni in časovno zamudni. Kljub podanim predlogom izboljšav pa je gradbeno-prostorska zakonodaja vseeno naletela na mešane odzive. Izpostavil bi nekatere. V neproblematičnih razmerah bo mogoče gradbeno dovoljenje pridobiti v instrukcijskem roku 30 dni v skladu z zakonom o upravnem postopku. Postopek se bo tako lahko začel brez izkazanega lastništva, ki se ga izkaže pred izdajo gradbenega dovoljenja. Izdaja gradbenega dovoljenja v krajšem roku bo možna, ker pristojni organ po novem ne bi več ugotavljal skladnosti predlagane gradnje s prostorskimi akti. To naj bi bila dolžnost občine oziroma ministrstva pri izdaji mnenj. Lokalne skupnosti opozarjajo na prekratek 15-dnevni rok za podajo mnenja o skladnosti z določili prostorskih aktov. Opozarjajo, da morajo skladnost tudi strokovno in pravno utemeljiti in obrazložiti. Tu pa se pojavi tveganje, da se bodo morali nekateri procesni koraki ponoviti. Pridobitev uporabnega dovoljenja za enostanovanjske hiše bo poenostavljena. Ovoj stavbe oziroma fasada za pridobitev dovoljenja tako ne bo pogoj, bo pa moral investitor fasado dokončati v roku treh let. V današnjih časih je ključno, da družbi dodatno ne otežujemo vsakdana z nepotrebnimi pogoji. Po novem lahko investitor na lastno odgovornost začne z gradnjo po dokončanosti gradbenega dovoljenja, kadar ne potrebuje okoljske presoje. Pridobitev pravnomočnega dovoljenja je postopke zamaknila za vsaj dve leti. Upravno sodišče meni, da ne gre za pravno razbremenitev, temveč za prerazporeditev bremen iz upravnega postopka na sodne postopke. Bujen odziv s strani lokalnih skupnosti pa gre na račun plačila komunalnega prispevka. Odmera komunalnega prispevka bi se po novem izvedla po pridobitvi gradbenega dovoljenja, torej pred začetkom gradnje. Tako Skupnost občin Slovenije kot Združenje mestnih občin Slovenije in nekatere mestne občine nasprotujejo nasprotujejo sistemu odmere komunalnega prispevka in kot edino možnost ocenjujejo ohranitev obstoječega sistema. Nabor začasnih objektov bi se razširil na objekte, kar pomeni, da bodo podjetniki lahko začasno, do tri leta, poleg obstoječih objektov postavili skladišča in naknadno po potrebi pridobili gradbeno dovoljenje za stalni objekt na tem mestu. Nadzor nad gradnjo nezahtevnih objektov bi po predlogu izvajale tudi občinske inšpekcije. Dodeljevanju novih pristojnosti občinskim inšpektorjem Skupnost občin Slovenije nasprotuje, saj to pomeni dodatno zaposlovanje in specializacijo občinskih inšpekcijskih služb, kar bi dodatno obremenilo občinske proračune. Izpostavil bi dopolnjene določbe, ki se nanašajo na legalizacijo. Po novem bi bila legalizacija mogoča tudi za del objekta, pri čemer mora biti nelegalni objekt dokončan, da je mogoče izdati določbo o legalizaciji, ki se šteje za uporabno dovoljenje. Tako kot pri gradbenem zakonu gre tudi pri zakonu o urejanju prostora za dopolnitev trenutnega stanja. Čas priprave občinskih prostorskih načrtov in občinskih podrobnih prostorskih načrtov bi se po besedah ministra z novim zakonom prepolovil. Za državne in občinske prostorske akte bosta postopek celovite presoje vplivov na okolje in postopek priprave prostorskih izvedbenih aktov integrirana. Za časovno optimizacijo bo ustanovljena tudi projektna skupina, tako da bodo postopki načrtovanja posega v prostor in postopki pridobivanja gradbenega dovoljenja za namen neformalne uskladitve potekali med vsemi strokovnjaki sinhronično. V Poslanski skupini SAB menimo, da je v predlogu zakona manevrski prostor za nekatere izboljšave, in tako ocenjujemo, da je predlog primeren za nadaljnjo obravnavo.

Hvala za besedo, podpredsednica. Lep pozdrav vsem prisotnim! Živimo v družbi, ki postaja vedno bolj tehnološko napredna, v družbi, kjer nam zaradi vse hitrejšega načina življenja, dolgih delavnikov in tudi pričakovanj okolice poenostavitve postopkov in preglednejši dostop do informacij olajšajo marsikatero časovno stisko. Če imamo včasih pomisleke glede hitrosti razvoja, nam uporabni zakonski predlogi in spremembe skozi proces digitalizacije omogočijo določene birokratske razbremenitve, ki pa posledično s sabo nosijo tudi nižje stroške, ki ne nazadnje ohranjajo naše živce na primerno nizki stopnji. Predlog prenove gradbeno-prostorske zakonodaje, ki ga danes obravnavamo v prvem branju, vključuje gradbeni zakon in zakon o urejanju prostora. Gre za korak v smeri nadgradnje postopkov, ki so potrebni pri gradnji objektov in umeščanju slednjih v prostor. Predvidenih sprememb je resnično precej, od vzpostavitve poslovanja v elektronski obliki do poenostavitve pridobivanja uporabnega gradbenega dovoljenja za enostavne hiše, razširitve nabora začasnih objektov v primeru izrednih razmer, uvedbe pojma manjše rekonstrukcije, možnosti legalizacije dela objekta, uvedbe projektnega vodenja izdelave prostorskih aktov, ki bodo skrajšali čas priprave občinskih prostorskih načrtov in občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ustanovitve projektne skupine pri državnih prostorskih načrtih, določitve vrste prostorskih aktov, za katere bo obvezna celovita presoja vplivov na okolje, in širitve nabora prisotnosti nadzora občinske inšpekcije. Največ pozornosti pa sta zagotovo vzbudila sprememba, vezana na plačilo komunalnega prispevka, saj plačilo slednjega po vzpostavitvi elektronskega poslovanja ne bo več pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja, temveč se ga bo odmerilo pred začetkom gradnje, in ureditev glede vloge inženirjev, arhitekture in gradbeništva pri vodenju projektov, ki smo jim namenili tudi dolgo razpravo na skupni seji pristojnih odborov Državnega zbora. Danes je pred nami prva obravnava obeh predlogov zakonov. V Poslanski skupini Desus se zavedamo, da je gradbena in prostorska zakonodaja izrednega pomena tako za posameznika, družine, občine kot tudi za državo. Prvi korak k poenostavitvi in skrajšanju postopkov ter hkratnemu zagotavljanju varnosti in sodelovanja različnih deležnikov je narejen. V nadaljevanju zakonodajnega postopka pa bo priložnost, da se z dialogom in s strokovnostjo določene rešitve morebiti še dopolnijo ali izkristalizirajo. Poslanska skupina Desus bo predloga zakonov v prvi obravnavi podprla. Hvala, da ste me poslušali. Hvala lepa tudi vam. Mag. Branislav Rajić bo predstavil stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev. Izvolite. **MAG. Hvala lepa, gospa podpredsednica. Dober dan vsem! Spoštovani, zakonsko področje urejanja prostora in gradnje je eno temeljnih razvojnih področij, ki močno definirajo družbeni razvoj z reguliranjem poselitve in gospodarski razvoj z reguliranjem gradnje gospodarskih objektov in infrastrukture. Gradbena zakonodaja je neločljivo povezana s prostorsko zakonodajo, ker se pomanjkljivosti prve nujno odražajo v drugi in obratno. Zakonodajo na področju graditve objektov in urejanja prostora smo zadnjič prenavljali v prejšnjem mandatu leta 2017. Slednja zakonodaja se je začela uporabljati sredi leta 2018, paket nove gradbene in prostorske zakonodaje naj bi med drugim prinesel racionalnejše in krajše postopke, lažje usklajevanje različnih interesov, večjo pravno varnost vlagateljev in bolj učinkovit nadzor. Namen prenove zakonodaje je bil zaščita javnega interesa pri graditvi objektov, v prvi vrsti varnost objektov, da se zavaruje zdravje in življenje ljudi, pa tudi varovanje okolja, narave, kulturne dediščine, videz naselij in krajine in drugih varovalnih vrednot v prostoru. Ta namen se je v zakonu uresničil skozi predpisane pravice in obveznosti udeležencev pri graditvi objektov, ob upoštevanju vodila, da se predpišejo takšne minimalne administrativne zahteve, ki so nujno potrebne za doseganje namena zakona. Oba zakona bosta nadomestila komaj štiri in tri leta stara sistemska zakona. Ugotavljamo, da gre za popravke in izboljšave, ki so se izkazali za potrebne po uveljavitvi obeh zakonov. Že prejšnji minister za okolje in prostor je naročil evalvacijo, izvedena pa je bila tudi anketa med strokovno javnostjo, iz katere izhaja, da je bila večina novosti gradbene in prostorske zakonodaje pozitivna, dana pa so bila tudi opozorila o nekaterih pomanjkljivostih, predvsem v Gradbenem zakonu. Poleg tega je kmalu po sprejetju leta 2017 Ustavno sodišče odločilo, da sta 152. in 156.a člen predhodnega Zakona o graditvi objektov v neskladju z ustavo, ko gre za pravico spoštovanja doma. Kot zakonodajalec bomo morali opraviti tehtanje med javnim interesom, ki narekuje odstranitev nelegalno zgrajenega objekta, in med pravico do spoštovanja doma. Pravica do spoštovanja doma posamezniku zagotavlja, da objekt, v katerem domuje, ne bo odstranjen, če obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi bil poseg v pravico do spoštovanja doma nesorazmeren. Po predlagani rešitvi bo sodišče pred odstranitvijo nelegalnega objekta, ki posamezniku predstavlja dom, lahko presodilo sorazmernost posega v pravico do spoštovanja doma. Če bo sodišče ugotovilo, da ne gre za dom, bo lahko inšpektor opravil izvršbo, torej odstranitev nelegalnega objekta, v nasprotnem primeru pa bo odstranitev odložil za pet let. Vlada kot ključna cilja, ki ju prinašata nova zakona, omenja debirokratizacijo postopkov in digitalizacijo podatkov in procesov. Namen sprememb pa naj bi bil učinkovitejše vodenje postopkov priprave prostorskih aktov aktov na državni in lokalni ravni in učinkovitejša vodenja zemljiške politike kot ključnih elementov za doseganje trajnostnega prostorskega razvoja. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev ne nasprotujemo oblikovanju hitrejših, preglednejših in enostavnejših postopkov pri gradnji objektov in večji učinkovitosti pri sprejemanju prostorskih planov na občinskem in državnem nivoju. Zakonodaja mora biti do investitorjev in projektantov bolj prijazna in bolj predvidljiva. Po drugi strani pa opozarjamo, da moramo prostor zaradi svojih dolgoročnih učinkov gradnje objektov upravljati trajnostno in ščititi javni interes, vse od strateške ravni urejanja prostora in načrtovanja na začetku do izdaje gradbenega in uporabnega dovoljenja na koncu. Zato so obljubljene legalizacije lahko tempirana bomba in potencialna spodbuda črnograditeljev. Vsak, ki se spomni, da gradi, kar mu paše, ne sme dobiti zelene luči za svoje početje. Oba predloga zakonov sta bila predmet dolgotrajne javne razprave in deležna velikega odziva strokovne javnosti. Iz gradiv, ki so bila predložena v zakonodajni postopek, pa je moč razbrati, da se je ministrstvo na večino od njih odzvalo in pripravilo popravke ali dopolnitve. Moramo opozoriti, da so nekatere pomembne spremembe pripravljene po zaključeni javni razpravi, in sicer v fazi pred obravnavo na Vladi – to smo večkrat doživeli in ta praksa se je izkazala za zelo slabo da so nekatere od teh sprememb sporne , temveč se nam tudi postavlja vprašanje, ali ne bodo imele tudi škodljivih posledic za kakovost zgrajenega okolja. Ena od teh je predvideno ukinjanje zahtevane strokovnosti za vodjo projektov. Osnutek zakona, ki je bil v javni obravnavi, je zahteval, da je vodja projektov za stavbe praviloma pooblaščeni arhitekt, za gradbene inženirske objekte pa pooblaščeni inženir primerne stroke. Predlog zakona pa predstavlja močen zasuk v smeri ministrovega zbliževanja z nekaj velikimi projektivnimi podjetji, ki hočejo iz posla izriniti predvsem arhitekte in projektante samostojne podjetnike. Stroki, ki sta ključni za ukvarjanje z grajenjem okolja, sta arhitektura in krajinska arhitektura. Ker gradnja stavb vpliva na urejenost okolice, mora torej imeti pri projektiranju vodilni vpliv stroka, ki se ukvarja z oblikovanjem prostora. Projektiranje stavb morajo praviloma voditi arhitekti, saj gre za urejenost prostora, za arhitekturo kot kulturni izraz in ohranjanje kulturne dediščine kot še bolj kulturnega izraza, kar je nedvomno v javnem interesu. Predlog novele bi tako vodenje projektov omogočil gradbenim, strojnim, elektro inženirjem, geodetom, inženirjem požarne varnosti in drugim ne glede na vrsto posega v prostor. To ni le sistemsko zaničevanje kompleksnega znanja arhitektov, ampak odmik od kvalitetne prihodnosti gradbene prakse v Sloveniji. Predlog zakona tako onemogoča strokovno vodenje projektov urbanističnih in arhitekturnih gradenj, s čimer je v nasprotju s stoletno prakso in sodobnimi trendi, ki v državah, kjer so ministri za okolje in prostor poučeni, pošteni in zavzeti ljudje, prepoznajo vrednote kvalitetne arhitekture in oblikovanja prostora. Ta nesramno ignorantski in klientelistični predlog v celoti zaničuje pobudo Evropske komisije novi evropski Bauhaus, ki se zavzema za trajnostne, vključujoče in estetske prostorske rešitve. Katera stroka je edina izurjena za vključevanje in estetske projektantske rešitve? To so arhitekti, zato jih ne izključevati. Med spornimi rešitvami bi omenili tudi izrivanje nevladnih organizacij s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja in ohranjanja narave iz postopkov. Te ne morejo biti več stranke v postopku, sodelujejo lahko le še v okviru javne razprave in na koncu lahko začnejo le upravni spor. Status stranskega udeleženca pa še vedno ohranjajo lastniki ali drugi posestniki nepremičnine, ki se nahaja na vplivnem območju, če izkažejo, da bo nameravani objekt vplival na njihove pravne koristi. Gre torej za neenako varstvo pravic prizadetih posameznikov in nevladnih organizacij, kar je v nasprotju z Aarhuško konvencijo. Slovenija je ratificirala Aarhuško konvencijo in je zavezana k številnim evropskim direktivam, ki predpisujejo, da imajo zainteresirana javnost in nevladne organizacije pravico sodelovati v teh postopkih, poleg tega pa imajo tudi pravno varstvo, kar pomeni, da se lahko pritožijo. Sicer pa zaradi kratenja pravic zainteresirani javnosti in nevladnim organizacijam lahko pričakujemo, da bo uporaba teh določil zakona povzročala več in ne manj sodnih sporov. Predlagatelj predvsem obljublja birokratsko razbremenitev in hitrejše pridobivanje gradbenih dovoljenj v instrukcijskem roku 30 dni, če bo imel investitor vso potrebno dokumentacijo in dokazila o pravici graditi ter nihče od stranskih udeležencev gradnji ne bo nasprotoval. Dovoljenja bo mogoče obravnavati prek državnega oblaka eProstor in eGraditev, ampak ni povsem jasno, kako bo izdaja gradbenega dovoljenja v krajšem roku mogoča, saj upravne enote ne bodo več preverjale skladnosti s prostorskim aktom. Ta skladnost pa je ključni garant dopustnosti in ustreznosti posameznega posega v prostor. Ko pristojno ministrstvo temu ne namenja pozornosti, postaja jasno, koliko jim je mar za trajnostno kakovost slovenskega gradbenega prostora in da neke druge vrednote ter interesi postajajo prioriteta trenutne oblasti. Zakon naj bi dal podlago za poslovanje v elektronski obliki in bo poenostavil pridobivanje uporabnega dovoljenja za enostanovanjske hiše. Za to bo kot tudi doslej potrebna izjava nadzornika gradnje, da je bila ta skladna s projektno dokumentacijo in da izpolnjuje bistvene zahteve, le da pri tem ne bo več pogoj, da je dokončana fasada stavbe. To bo investitor dolžan narediti v treh letih. Za primere, ko je treba zaradi naravne in druge nesreče poškodovani objekt čim prej sanirati, bo uvedena možnost vzpostavitve v prvotno stanje le na podlagi prijave začetka gradnje. Predlagatelj v zakonu o urejanju prostora obljublja izboljšave na področju prostorskega načrtovanja, ukrepov zemljiške politike ter zagotavljanja finančnih sredstev za učinkovitejše vodenje postopkov priprave prostorskih aktov na državni in lokalni ravni. Novica je projektni pristop pri sprejemanju državnih prostorskih načrtov, da bo torej ustanovljena projektna skupina in bo delo potekalo hkrati med vsemi strokami. Napoved, da bodo postopki načrtovanja gradenj in postopki pridobivanja gradbenega dovoljenja tekli vzporedno, se zdi nedomišljena in težko izvedljiva. Zastavlja se vprašanje, kako bo upravni organ izdajal gradbeno dovoljenje, medtem ko projektant še riše načrte. Ideja o integraciji celovite presoje vplivov na okolje in priprave prostorskih izvedbenih aktov je prav tako meglena, razen če bo vse orkestriral sedanji minister za okolje in prostor, kot mu je ljubo, brez arhitektov, kakopak. Le čas bo pokazal, ali bo to olajšalo in pohitrilo sprejemanje prostorskih aktov. Minister je v svoji predstavitvi nove prostorske in gradbene zakonodaje zatrjeval, da ne ruši sedanjega koncepta. Za urejanje prostora to le delno velja. Ne bi bilo modro sistema načrtovanja izumljati na novo, saj je potreben le izboljšav. Kar se tiče gradbenega zakona, pa menimo, da nekatere spremembe, kot jih je zastavil zakon, ki je začel veljati sredi leta 2018, postavljajo na glavo in da ne gre zgolj za izboljšave ali odpravo birokratskih ovir. Zato je tudi razumljivo, da poslanske skupine dobivamo številne pripombe v tej fazi, ko zakon že obravnavamo v Državnem zboru. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev ministra pozivamo, da v nadaljevanju zakonodajnega postopka oziroma do druge obravnave razmisli o tem, pri katerih bo vztrajal in ali bo pripravljen prisluhniti nekaterim pripombam in na tej podlagi pripraviti ustrezne spremembe v obliki dopolnil k predlaganim členom. Ministra opozarjamo, da je njegova ključna naloga uravnoteženje varstva okolja in urejanje prostora z razvojem. Varovanje okolja in vzpodbujanje gospodarstva se po naši oceni ne izključujeta, država pa je dolžna zagotavljati tako družbeno blaginjo kot tudi neoporečno okolje. Če želi zagotoviti podporo predlaganim zakonskim rešitvam, bo minister Vizjak moral pokazati več posluha za opombe stroke in spremeniti sedanji diskurz ignorance prakse arhitekturnih natečajev, ki bo izničil sloves kakovosti, ki ga je slovenska arhitektura gradila

Najlepša hvala za besedo. V preteklosti smo si z lahkoto zgradili hiše, vikende ob pomoči raznih mojstrov, sosedov, sorodstva, kajti takrat ni bilo takšne birokracije in številnih postopkov, kot jih imamo sedaj. Danes so drugi časi, kajti mladi se šolajo, živijo do 30. leta pri starših, ker težje pridejo do služb in si tudi ne morejo privoščiti stanovanj oziroma ustrezne rešitve svojih stanovanjskih problemov. Po drugi strani pa se tisti pridni, ki kljub temu uspejo najti dobro plačano službo, soočajo s problematiko pomanjkanja stanovanj. Za ureditev tega zatečenega stanja se v zadnjih 15 letih ni naredilo veliko. Sloveniji je zelo veliko nelegalnih in neskladnih gradenj. Včasih se je gradilo tako rekoč na vsaki zemlji, če si jo le imel, ker so iz takrat majhnih vikendov danes zrastle hiše in tudi vile. Kar nekaj primerov je, ko so mladi kupili hišo, a so kasneje z začudenjem ugotovili, da je recimo legalna samo ena tretjina, ostalo pa ne. Novi gradbeni zakon tako prinaša pozitivne rešitve, saj bo legalizacija mogoča tudi za dele objekta, kjer je velik doprinos. Naklonjeni smo temu, da plačilo komunalnega prispevka ni pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja, v zakonu pa nas je zmotil člen o sodnem varstvu, ki na široko odpira vrata nevladnim organizacijam, saj jim daje možnost vložitve tožbe v upravnem sporu. Glede na to, da so se že sedaj nekateri nevladniki vtikali v vse mogoče projekte, nas skrbi, da bo predlagano določilo povzročilo še več težav, predvsem v škodo gospodarstva, posledično pa tudi v škodo državljanov. Na to problematiko opozarjamo že cel mandat. Če se vprašamo zgolj, zakaj je prvo lopato kralj Matjaž zasadil pred kratkim ter zakaj smo imeli poleti afero z odpadnim blatom, je slika zelo jasna. Nekateri nevladniki, ob tem ne mislim na gasilce, Rdeči križ, športna društva in podobne organizacije, ampak predvsem na tiste nevladnike, ki delujejo na področju okoljskih zadev in delujejo v škodo gospodarstva. Marsikatera zadeva zaradi njih stoji, pri določenih zadevah sploh ne pride do izvedbe. Ta seznam projektov je zelo dolg. Aktivni so pri tistih projektih, kjer gre za velike investicije, manjši projekti, ki niso dobičkonosni, za njih niso zanimivi, zato se tam tudi ne oglašajo. Za takšno zlorabo delovanja pa jim danes odpravni zakon daje samo še večjo pristojnost. Marsikdaj se pod krinko nevladne organizacije zlorablja sodno pot, da se na tak način zavlačuje sama izvedba investicij. Kasneje dosežejo z investitorjem poravnavo, kar pa v javnosti nikoli ni predstavljeno. Ta boj ni le za okolje in gospodarski razvoj, temveč izključno za lastne interese, in ti so največkrat finančne narave. Glede na to, da je zakon trenutno v fazi splošne razprave, se bomo sigurno še veliko pogovarjali o zakonu, tudi kakšen amandma bomo spisali. Hvala lepa. S tem smo zaključili s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Najprej pa je želel besedo gospod minister. Gospod Vizjak, izvolite. Spoštovane poslanke in poslanci, najlepša hvala za vaša stališča, za pohvale in tudi nekatere pripombe oziroma nekatere konkretne predloge. Dovolite mi, da se do nekaterih navedb izrazim oziroma izjasnim, ker pravzaprav ti očitki nimajo podlage v konkretnih členih oziroma v dejstvih.

ki je v ZUreP in se nanaša na razrešitve nasprotja interesov, ki jo nekateri imenujejo tudi prevlada javne koristi, kar pa ni isto. Prevlada javne koristi je v gradbenem zakonu, opredeljena je v 66. členu. Prevlada javne koristi

tu se nič ne spreminja in ne vem, od kod bi lahko nekdo zaključeval, kot je uvodoma gospod Paulič iz LMŠ, da se tu niža standard pri tej prevladi. Ne, ne niža se nobenega standarda. Postopki se izpeljejo v skladu s v skladu s 66. členom gradbenega zakona v skladu s predpisi iz ohranjanja narave. To se pravi, ta zakon samo napotuje proceduro na Zakon o ohranjanju narave. Res pa je možno to povezati z ZUreP, kjer govorimo o tako razrešitvi nasprotja interesov. To pa pomeni takrat, kadar imata o nekem prostorskem aktu različna videnja tako Direkcija za vode kot zavod za ohranjanje narave, je prav, da država razreši nasprotja teh interesov in sprejme odločitev. Kajti če je nekaj z enega in drugega področja pristojnosti države, je prav, da država oziroma Vlada potem odloči v prid ene ali druge strani, da se premaknemo z mrtve točke sprejemanja nekega prostorskega akta. Drugo, kar je, je, govorimo o obveznosti projektnih natečajev. Odgovarjam na očitke iz Levice. Projekti in natečaji ostajajo, spoštovani. Projekti in natečaji ostajajo in se jih tudi obravnava v tem zakonu, kadar se investitor, lokalna skupnost ali kdorkoli za to odloči. Ukinjamo pa obveznost javnih natečajev za projekte nad določeno vrednostjo, ker mislim, da je to nepotrebno. Prav pa je, da se izvajajo javni natečaji tam, kjer se lokalna skupnost ali investitor ali ne nazadnje država za to odloči. To se pravi, javni natečaji so, verjamem da so zelo koristni, ostajajo, niso pa več obvezni. Nadalje je s strani SD gospod Trček spraševal o strategiji. 73. člen ZUreP zelo jasno govori, in sicer četrti odstavek, da na predlog Vlade Državni zbor sprejema strategijo. To je povsem jasno in povsem jasno je, da podobne strategije sprejema na predlog Vlade Državni zbor. Tako da tu ne razumem tega očitka. Kar se tiče regionalnega prostorskega načrta. To je

prostorskega načrta, da se loti dela. Dostikrat slišimo, da država vsiljuje lokalnim pa tudi regionalnim ustanovam neke svoje rešitve. Jaz menim – ne nazadnje tudi kot bivši župan, bil sem župan pa bil sem podžupan, pa da ne govorim, kolikokrat občinski svetnik – da država vsiljuje regionalno prostorsko načrtovanje od zgoraj navzdol. Prav je, da se lokalne skupnosti tudi prek regionalnih razvojnih agencij oziroma regionalnih inštitucij, ki so vzpostavljene, loti tistih skupnih regionalnih področij, ker nimamo regionalne razdelitve, pa naj bo to v okviru 12 statističnih regij. Mislim, da je to pomemben korak naprej. Mogoče ni optimalen, optimalen bi bil, če bi imeli pokrajinski nivo, pa ga žal nimamo. Zato menim, da je v določenih primerih to dobra možnost, še posebej tam, kje imamo opravka z vrsto majhnih občin, ki niso sposobne nekega širšega prostorskega načrtovanja in so vezane zgolj na neko majčkeno področje nekje.

kjer je niz občin. Verjamem, da bomo tudi s spodbujanjem z nacionalne ravni prišli do teh regionalnih prostorskih načrtov. Kar se tiče prostorskega sveta. Prostorski svet ima ambicijo koordinirati pogled države na nekaj. Še posebej tam, kjer država gleda na isto stvar različno. Namreč, dostikrat Zavod za varstvo narave drugače gleda na neko stvar kot Direkcija za vode, pa tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine ima dostikrat svoj pogled. Da ne govorimo tudi o infrastrukturnem ministrstvu, ki želi včasih tudi marsikaj. Prav je, da država, ko občina pride z enim takim predlogom, v okviru tako imenovanega prostorskega sveta razreši te različne poglede, ker nastopa enovito s strani države. In zdaj si zamislite, da so zraven v tem prostorskem svetu še predstavniki lokalne skupnosti in da se na tej sceni odvija to usklajevanje. Zato je ta prostorski svet temu namenjen in to je tudi jasno napisano v zakonu. Jaz se opravičujem, če ste našli kakšno slovnično napako. Dvakrat je bil ta tekst lektoriran,

Da, delno imate prav, delno imajo pa prav tudi tisti, ki pravijo, da ko je objekt končan in še nima ovoja stavbe in ga mora pridobiti v relativno kratkem času, omogočimo vselitev. Zakaj omogočimo vselitev oziroma zakaj je to pomembno? Da tak objekt lahko z uporabnim dovoljenjem dobi hišno številko. Posledično lahko dobijo v tem objektu stano bivališče mlada družina ali tisti, ki pač želijo tam bivati. Posledično imajo potem otroci lahko prevoz v vrtec, v šolo in tako naprej. Sicer tega ne bi imeli, če ne bi imeli uporabnega dovoljenja. So pa itak stimulirani zaradi ne nazadnje tudi vsega ostalega, da dogradijo fasado v najkrajšem možnem času. Tu dajemo dobo treh let.

ker je začel veljati sredi leta 2018, zdaj smo že v jeseni leta 2021 in to je sigurno več kot tri leta in ne dve leti. To je ena stvar. Zakaj spremembe? Tudi ko smo mi prišli, v tisti vladi, kjer je Levica sodelovala, je bila pripravljena novela zakona, ker se je že takrat pokazalo, po letu dni in pol, da so nekatere rešitve nedomišljene, nekatere rešitve slabe in jih je bilo treba popraviti. Ena izmed takšnih je tudi ta, da se vloga za integralno gradbeno dovoljenje sploh ni spravila v obravnavo, če ni bil hkrati vlagatelj, to se pravi investitor, lastnik vseh zemljišč, na katerih se izvaja gradnja. Zdaj si pa vi zamislite, da mora biti nekdo, še preden je narejena presoja vplivov na okolje in izdano okoljevarstveno soglasje, že lastnik zemlje, morebiti za projekt, ki sploh ne bo izveden zaradi negativne presoje. To je enostavno neživljenjsko. Zamislili ste si torej, da morate pri gradnji ene hidroelektrarne ali pa avtoceste ali česarkoli prej kupiti zemljo, da je vloga sploh popolna, da lahko gre vloga v obravnavo, da se na koncu dneva lahko presodi tudi v smeri, da gradenj sploh ni, da pade, in potem imate tisoče in tisoče parcel. Da ne govorim, koliko milijonov porabljenega davkoplačevalskega denarja, zato da ste kupili zemljo, na kateri ni mogoče graditi. To je recimo ena izmed takih neživljenjskih, ki jih je vseboval prejšnji zakon in so bile že pripravljene, ko smo mi prišli. Zato smo ne nazadnje tudi posegli v te dikcije. Tudi Tudi s strani gospoda Rajića iz nepovezanih poslancev in gospe iz predstavnikov Levice, gospe Violete Tomić, je bilo slišati: neuravnotežen pristop med strokami. Mi smo odpravili diskriminacijo ene stroke nad drugo, ker ni upravičena. Gospod Rajić kot arhitekt seveda ščiti svojo stroko, ampak tega naj ne počne na način, da postavlja v superiorni položaj to stroko na račun drugih strok. Nisem slišal enega razloga, zakaj bi morali biti edinole arhitekti vodje projektiranja stavb, kjer sodeluje več strok. Ne nazadnje gremo z okoljsko zakonodajo tudi v čedalje večji pomen rabe obnovljivih virov in učinkovite rabe energije v stavbah. Inženirji s tega področja so po moji oceni pri načrtovanju stavb prav tako pomembni kot gradbeni inženirji, kot glede statike statiki, kot elektroinženirji, kot strojni inženirji, kot krajinski arhitekti, kot arhitekti. Vsi, vse stroke so pri načrtovanju in projektiranju stavb pomembne. Po moji presoji ni superiorne stroke. Gospod Rajić pa kot arhitekt zagovarja, da je arhitektura pri stavbah najpomembnejša stroka. Jaz mislim, da to ni res, in me boste zelo težko prepričali, da je to res. Vse stroke so pomembne, tudi arhitektura, in tudi arhitekturni projekt je pomemben pri načrtovanju slehernih objektov, tudi inženirskih in tudi stavb. Žal mi je, da si je leta 2018 arhitektura, ker je bil državni sekretar arhitekt – tudi danes je, mimogrede, gospod Rožac je tudi arhitekt – nek način izborila ta privilegij, da je lahko vodja projekta, to se pravi koordinator med vsemi projektanti za stavbe, le arhitekt. Koordinator med projektanti posameznih delov projekta je tisti, ki je najbolj sposoben koordinirati delo med različnimi strokami, ki je sposoben to tudi uskladiti z investitorjem z investitorjem in ki ima tudi te veščine, veščine koordiniranja projekta. Seveda mora biti pa tudi strokovnjak pooblaščen. Zato v zakonu uvajamo tezo, da je lahko vodja projektiranja pooblaščeni strokovnjak katerekoli stroke. Gospa Tomić iz Levice je govorila, kot da zdaj uvajamo integralno gradbeno dovoljenje. Integralno gradbeno dovoljenje pozna obstoječa zakonodaja. To ni nič novega. Integralno gradbeno dovoljenje je mimogrede en dober rezultat prenove oziroma nove gradbene zakonodaje iz leta 2018, ki je uvedla integralno gradbeno dovoljenje. Že zdaj integralno gradbeno dovoljenje izdaja MOP. Tukaj se je govorilo, kot da so do zdaj to izdajale upravne enote, zdaj pa to hoče MOP dobiti. Integralno gradbeno dovoljenje že po veljavnem zakonu Prav tako imamo v gradnji mnenja že danes, ni več soglasij. Mnenja so že danes. In ne vem, od kod gospe Tomićevi, da imamo zdaj namesto soglasij mnenja. Tu nič ne spreminjamo. Tako da včasih res … In še to, s strani Levice je prišel očitek, da izključujemo nevladnike in civilne iniciative, bolj je šlo za nevladnike, iz okoljskih postopkov. To popolnoma ne drži. Če boste pogledali in prebrali zakon o graditvi objektov, takšen kot je napisan, boste videli, da lahko tako Civilna iniciativa kot nevladne organizacije sodelujejo z dajanjem pripomb, mnenj in predlogov v javnih obravnavah oziroma v javnih razgrnitvah, da so upravičeni tudi do odgovorov na svoje stvari in da če niso uslišani, imajo tudi pravno varstvo, lahko se pritožijo. Lahko sprožijo pritožbo, lahko sprožijo tožbo ne glede na to, ali imajo status stranske udeležbe ali nimajo. nimajo. Za Nacionalno stranko je tudi to sporno, vendar imamo Aarhuško konvencijo, imamo direktive in to je pravzaprav evropski standard. Mislim, da je prav, da to pač negujemo in vzdržujemo tudi s tem zakonom. Uvodoma sem že omenil in še enkrat podčrtam za vse, ki ste to izpostavili – tudi stransko udeležbo bomo z amandmaji podprli in bodo nevladne organizacije imele status stranske udeležbe. To smo se dogovorili z njimi. Tega trenutno še ni v tem zakonu, bo pa z amandmajem vneseno. Tudi tisti citat, ki je bil s strani Levice izpostavljen, bomo brisali; to je pravzaprav poseg v en stavek zakona in to ni noben večji problem.

Vlada bo podprla amandma v smeri, da se nevladnim organizacijam v postopkih gradnje prizna status stranskega udeleženca v postopku. v postopku. Mislim, da smo si tu lahko enotni, in menim, da je to pomembno tudi v luči sodelovanja javnosti pri teh postopkih.

Vesel sem pa tega, da gresta očitno po izraženih stališčih poslanskih skupin predloga obeh zakonov v drugo branje. Še kar nekaj časa imamo, da uskladimo tudi vse morebitne amandmaje na to temo. Morebiti samo še to, izpostavljen je bil tudi komunalni prispevek in nadzorstvo nad izvajanjem zakona s strani občinskih redarjev. Zadeva ni črno-bela, tudi kar se občin tiče ne. Mestne občine to podpirajo, nekatera združenja občin to podpirajo, nekatera pa ne. Pišejo vam verjetno v glavnem tista, ki ne podpirajo. Druga pa podpirajo. Pravzaprav vam želimo prezentirati celo situacijo, tako da vam bodo pisala tudi tista, ki podpirajo, in boste potem lahko na podlagi argumentov teh občin ocenili. Pa morda še, zakaj se mi zdi pravično, da se plačuje komunalni prispevek pred začetkom gradnje in ne pred pridobivanjem gradbenega dovoljenja. Prvič zato, nekateri projekti, ki pridobijo gradbeno dovoljenje, nikoli ne zaživijo v realnosti, gradnja se sploh ne začne. Se zgodi, ne vem, investitor si premisli, investitor umre, se pač neke okoliščine pred gradnjo spremenijo. V takem primeru mora občina vračati komunalni prispevek. Drugič, marsikateri mladi, ki se odloči za gradnjo hiše, je vezan na pridobitev kredita – nobeden danes nima tega denarja, da bi hišo financiral – in banka mu ne da kredita, dokler ne pride z neko verodostojno listino, da bo res gradil. In gradbeno dovoljenje to je. je. Ko ima gradbeno dovoljenje, dobi kredit in lahko tudi s tistim kreditom plača komunalni prispevek. Fer in pravično je tudi, da se komunalni prispevek plača takrat, ko se začne komunalna infrastruktura uporabljati, ne pa leta prej. Kajti lahko se zgodi, še posebej zdaj, ko je treba ob prijavi gradnje predložiti dokumentacijo PZI oziroma projekt za izvedbo, ki je relativno kompleksen projekt, da to traja, od gradbenega dovoljenja do dokumentacije PZI. Dokumentacija PZI je zahtevna dokumentacija in to lahko traja leto, dve, veljavnost gradbenega dovoljenja je pet let in lahko traja. V tem času posameznik kreditira občino. Verjamem, da je plačilo komunalnega prispevka pred gradbenim dovoljenjem privlačno za občine, to nekdo drug poskrbi, upravna enota ne spusti skozi, če ni plačila, in je to komot, po drugi strani je pa slabo za investitorja oziroma tudi državljana, ki želi graditi. Tako da moramo oboje tehtati, ko govorimo, kaj je v dani situaciji bolje. Kar se tiče

veste, da redarji v Ljubljani marsikaj kontrolirajo, tudi prehitro vožnjo, tudi parkiranje in tako naprej. Za manj zahtevne stvari menim, da je prav, ker bomo s tem ne nazadnje dali občinam več pristojnosti, hkrati pa bomo tudi razbremenili inšpekcijske službe na nacionalnem nivoju, da del pristojnosti, zlasti za nezahtevne objekte preide tudi na nivo redarjev. Mimogrede, nekatere občine to podpirajo, nekatere pa ne, bolj ali manj je to odvisno od posameznega župana, ne pa da bi bilo to ne vem kako … Še to je treba povedati. Besedica »lahko« je v tem stavku. Oni lahko to delajo, ne pa da to morajo delati edini in da inšpekcija tega ne počne več. To je pristojnost obeh. obeh. Še enkrat, kot pri parkiranju v mestih. Pri parkiranju v mestih komunalni nadzorniki to urejajo in policija. Oboji lahko to nadzirajo in tudi tu je tako mišljeno. Upam, da sem glavne dileme. Obljubim vam korektno sodelovanje tudi v fazi priprave in obravnave teh amandmajev v drugem branju. Verjamem, da bomo na koncu dobili tekst, ki ga bomo vsi podprli. Hvala. Hvala lepa.